Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru, nastavljamo s plenarnim zasjedanjem 13. sjednice Hrvatskog sabora sa utvrđenim dnevnim redom i najavljenom točkom dnevnog reda. - Prijedlog zakona o kamatama, prvo čitanje, P.Z. br. 664 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na prvo čitanje zakona. To su odredbe članaka od 183. do 188. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar Boris Lalovac.

koji je ovaj Visoki dom usvojio stoji da predlagatelj zakona u prijedlogu zakona mora dati procjenu i ocjenu fiskalnog učinka. S obzirom da ovdje kad pogledate koliki od onih 110 milijardi prihoda koliko je kamata, kamatna stopa ima itekako utjecaj na prihode državnog proračuna, ali ne samo zbog toga nego ako donesemo zakon onda bi bilo dobro da ga se držimo. Od usvajanja zakona je prošlo 3,5 mjeseca. Nažalost, mi još uvijek gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora dobivamo prijedloge onakvi kakvi su bili uvijek, ocjena potrebnih sredstava. A kad je i kolega Lalovac, sadašnji ministar, tadašnji zamjenik ministra i bivši ministar obrazlagali Zakon o fiskalnoj odgovornosti onda su rekli da se ta odredba ugrađuje zbog toga da oni koji predlažu zakone moraju Hrvatskom saboru predočit ocjenu i procjenu što to znači u plusu i minusu za državni proračun. Mi imamo danas Zakon o kamatama, predlaže ga resorno ministarstvo, mi nažalost nemamo nikakve ocjene i procjene što to znači za državni proračun i ne samo za državni proračun ovdje i za gospodarstvo i sve skupa. Pa ja bih vas molio lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora u ime zastupnika HDZ-a, ja se nadam da i ostali kolege dijele takvo mišljenje, da Vlada kad nam šalje prijedlog ili neka promijeni Zakon o fiskalnoj odgovornosti ili neka nam ga prijedlog zakona šalje sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. Evo hvala vam lijepo što ste mi dali priliku reći. Tražit ćemo od Vlade da prijedlozi zakona budu u skladu s obvezama koje je preuzela. Hvala lijepa. Molim ministra financija Borisa Lalovca da iznese stajalište predlagateljice o ovom zakonu. zakon se sastoji od 12 članaka, znači koja je intencija bila Vlade i kakva je trenutno situacija i sa kamatama u gospodarstvu, a i sa kamatama kod građana pa ćemo vidjeti da li ćemo ovim zakonom uspjeti rasteretiti bar jedan dio i gospodarstva, ali svakako i jedan dio opterećenosti kamata prema

osnovica za izračun zateznih kamata je bila eskontna stopa, a Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi gdje se u tim zadnjim izmjenama moralo dodati Direktiva o kašnjenju plaćanja, uzeta je zapravo osnovica kao referentna stopa budući da u toj direktivi je i navedeno da to mora biti referentna stopa. Budući da je eskontna stopa u Zakonu o obveznim odnosima predstavljala nerealnu osnovicu za izračun zateznih kamata, a posljedično utjecala i na dozvoljenu visinu ugovorenih kamatnih stopa, predlaže se da se svim odnosima uvede referentna stopa kao osnovica za izračun zatezne kamatne stope. Šta bi bila referentna kamatna stopa? Referentna kamatna stopa zapravo u Europi, uglavnom u zemljama Europske monetarne unije, znači područjima koja imaju euro i zapravo ona najniža stopa … koju oni zapravo plasiraju kada kada se određeni novci plasiraju prvoklasnim bankama i ona trenutno iznosi na razini Europske unije 0,25%. Mi smo rekli da ovdje u ovome dijelu eskontna stopa nema takvu funkciju kao što je imala ta stopa pogotovo kod Europske centralne banke te se zajedno u suradnji sa HNB-om pokušalo definirati što je to referentna kamatna stopa u Hrvatskoj i onda se došlo do toga da se ona temelji na prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih nefinancijskim trgovačkim društvima na razdoblje dulje od godinu dana. Znači ona obuhvaća jedan ponder svih valuta. Polugodišnje se utvrđuje i objavljuje HNB. Ona trenutno iznosi 5,35% i izabrana je jedinstvena osnovica i to ona koja se ne odnosi samo na kredite trgovačkim društvima, kao ona je relevantnija nego i ona koja se zapravo odnosi i na stanovništvo. Znači svi oni koji su plasmani trenutno po određenim stopama i krediti i stanovništvo i trgovačkim društvima uzeti određeni ponder kao referentna kamatna stopa. Pored navedenog u uvjetima dugotrajne gospodarske krize nametnut je još jedan značajan cilj, a to je potreba za smanjivanjem tereta duga kako za poduzetnike, tako i za građane, te omogućavanje bržeg i lakšeg razduživanja. Ono što se ovim zakonom uređuje je svakako najviša dopuštena stopa ugovorenih kamata koje su sada ograničene na visinu zakonske zatezne kamatne stope u svakom pojedinom odnosu. Zatim je definirana najviša dopuštena stopa zateznih kamata. Znači prema trenutnoj prosječnoj stopi ona iznosi 12,35% za poduzetnike. Ona je prije prema Zakonu o obveznim odnosima, znači zatezna kamatna stopa između poduzetnika iznosila je 15%. Znači ovim zakonskim stopama, znači ovim izmjenama se zakonska zatezna kamatna stopa je 12,35 a za odnose koji nisu, odnosi između poduzetnika je 11,35. Znači smanjivanje zakonske zatezne kamate sa 12 na 11,35. Poduzetnici ovdje je ostala još uvijek odredba da poduzetnici između sebe mogu ugovoriti i višu zateznu kamatnu stopu. To ćemo vidjeti da li je potrebno mijenjati do određenog drugog čitanja da li će u raspravi pokazati da li je to određeni problem, jer je to bio i zahtjev u tom dijelu i poduzetnika. Svakako je načelo obračunavanja zatezne kamate, znači formula je preuzeta iz važećeg Zakona o kamatama koji se ovim dijelom stavlja van snage. Znači to je kada gledamo normativno, znači što ovaj zakon donosi. Međutim, ja bih ukratko rekao nekoliko podatak kakvo je trenutno stanje u gospodarstvu, kakvo je trenutno stanje sa dugovima građana i da li ćemo ovim zakonom pomoći, odnosno barem jedan dio olakšati ovaj teret krize koji je na žalost već šestu godinu pod velikim teretom i recesije su se našli i poduzeća i građani, tako da u tom kontekstu očekujemo i određene učinke olakšavanja vraćanja njihovih dugova. Kada gledamo na primjer zaduženost odnosno iznos blokiranih sredstava odnosno tzv. nekakvu kako u javnosti je percipirana kao jedan oblik nelikvidnosti, odnosno iznos ovrhe na novčanim sredstvima kod poduzetnika. On je negdje na 31.5. 32,4 milijarde kuna. Znači to su osnovica, znači blokiranih sredstava i kod pravnih osoba i kod obrtnika i kada vidite tu su napravljeni određeni učinci jer u 9 mjesecu 2013. godine iznos neizvršenih osnova za plaćanje je dosegao razinu negdje oko oko 45 milijardi kuna, tako da je ovdje oko 12 i pol do 13 milijardi kuna učincima Zakona o financijskom poslovanju svakako je jedan dio smanjen taj dio iznosa blokiranih računa. Međutim, ono što je svakako zabrinjavajuće to su zapravo dugovi građana, to su dugovi građana koji su u zadnjoj godini, odnosno godinu i pol dana pokazali vrlo visok uzlet, tako da je na 31.5. iznos ovrhe na novčanim sredstvima za negdje oko 318 000 građana je u iznosu od 27,1 milijardu kuna. I ukoliko tome pridodate ovaj iznos od 12 milijardi zateznih kamata dobivate iznos, zastrašujući iznos kojim su opterećeni zapravo građani od iznosa negdje oko 40 milijardi kuna kada se gleda glavnica i zatezna kamata. I onda se tu postavlja jedno osnovno i elementarno pitanje da li funkcionira pravni sustav u Republici Hrvatskoj, da li imamo mehanizme koji će pomoći građanima da u šestoj godini recesije probaju nekako naći određene izvore na koji način se rasteretiti dugova. Da li uopće imamo instrumente i da li način na koji trenutno su postavljene i zatezne kamate i način njihovog izračuna i visina zateznih kamata i način zatvaranja da li u ovim uvjetima ja sam ih nedavno nazvao izvanrednim uvjetima jer za mene jesu. Jer kada isključivo gledam brojke, a brojke su za mene alarmantne da se svim određenim zakonskim instrumentima Vlada ne da li se smije miješati, nego je do dužnosti ona to mora činiti budući da ovaj oblik spirale kamata, pogotovo zateznih kamata jednostavno se pokazalo da dosadašnji svi tržišni mehanizmi koji su nas zapravo i učili u udžbenicima ekonomije trenutno u Republici Hrvatskoj ne vrijede. Kada govorimo o iznosima zateznih kamata kada bi uzeli i zatezne kamate koje plaćaju i poduzetnici i obrtnici, znači i pravne osobe i obrtnici i građani dolazimo do iznosa od 24 milijarde kuna. Znači govorimo o 24 milijarde kuna zateznih kamata koji su ovršena, znači govorimo o ovrhama na računima, na blokiranim sredstvima, a vjerojatno iznos zateznih kamata izvan onih odnosa koji još nisu ovršeni, odnosno blokirani je još veći. I ukoliko tih 24 milijarde kuna zateznih kamata zbrojite sa glavnicom svih poduzetnika, obrtnika i građana koji iznosi zajedno 60 milijardi kuna sa ovih 24 milijardi kuna dolazite do 84 milijarde kuna. Izuzetno, izuzetno visok i zabrinjavajući iznosi koji govore da jednostavno modeli po kojima smo imali u tradicionalne, konvencionalne metode jednostavno više ne vrijede. Zbog toga je u ovome Zakonu o zateznim kamatama kao što smo rekli da se mijenja ugovorna kamatna stopa sa 18% jedan dio definira ugovornu kamatnu stopu sa 18% na 12,35 odnosno za osobe kojim bar jedna osoba nije poduzetnik sa 12 na 11,35 svakako je i kod zatezne kamate kao što smo i rekli da se mijenja sa 15 na 12,35 i na 12, na 11,35 još uvijek, još uvijek su to visoke zatezne kamatne stope. Ukoliko pogledamo EU i kada sam rekao da je njihova 0,15 referentna kamatna stopa a kod nas je 5,35 minus ovaj jedan postotni poen, kod nas je ta referentna kamatna stopa 4,35 i kada se doda ovih minimalno 8% tada dođemo do tih 12,35 odnosno kada se umanji dalje za ovaj 1 postotni negdje do 11,35. Postavljamo pitanje da li još uvijek, iako s ovim zakonom utječemo na smanjenje zatezne kamatne stope, još uvijek smo vrlo visoka iznos penalizacije, a smatramo da u ovim vremenima recesije i određenih dijela neplaćanja se moraju poduzeti određeni drugi elementi. Ali, kad govorimo o Europi, njihove kamatne zatezne stope se kreću negdje oko 8,15% a još uvijek u Hrvatskoj s ovim zakonom koji smanjujemo do 12,35 i 11,35. Tako da u tom kontekstu ostavljamo ovdje pitanje s druge strane da li da otvorimo i daljnje rasprave, da li je ova formula koju smo ovdje zapravo i unijeli za izračun zatezne kamatne stope dovoljna? Da li treba ići dodatno u smanjivanje zateznih kamatnih stopa? Jer je upravo pokazalo da visoka kamatna stopa koja je postojala ne znači da ćete i naplatiti svoje dugove, odnosno ništa drugo u modelu nefunkcioniranja pravnog sustava da se iznos zateznih kamatnih stopa rekao sam vam da dođe 24 milijarde kuna. Ono što je svakako zabrinjavajuće, ja ću ovdje nekoliko podataka iznijeti i o blokiranim građanima, jer smatramo da ovo je samo jedan od zakonske regulative, jedan od zakona koji bi trebao pomoći građanima i postavlja se pitanje da li još dalje nadograditi ovaj dio modela oko zatezne kamatne stope da zatezna kamatna stopa zapravo ne bi smjela nikad prijeći visinu glavnice jer vam to zapravo govori o tome da se dogodi određeni poremećaj i da nije prirodno da zatezna kamatna stopa bude viša od glavnice. Ili jednostavno u modelima kada vam ne funkcionira pravni sustav naisplativije je zapravo ulaziti u razne tužbe i u razne odnose jer imate veći povrat nego da zapravo proizvodite i da radite. Jer kad proizvodite i kad radite možete ostvariti 5 ili 10% povrata, ukoliko nekoga tužite, ukoliko se sporite, ukoliko imate neriješene određene odnose zatezna kamatna stopa vam je da ne kažem lihvarska i stvara 15% i jednostavno demotivira cjelokupni cjelokupni sustav jer ne možete zapravo s druge strane i naplatiti ali ne možete ni riješiti svoje odnose. Ono kada gledamo kod građana relevantan je podatak da 150 tisuća hrvatskih građana ima ovršena novčana sredstva do 10 tisuća kuna. Oni ukupno negdje generiraju oko 500 milijuna kuna neizvršenih osnova za plaćanje. Međutim, kada gledate dublje u analizu problem oko blokiranih građana svakako vidite da postoji i preko 2700 građana koji duguju više od milijun kuna i oni generiraju preko 13 milijardi kuna glavnice. Znači, ovdje cijelo vrijeme govorimo o glavnici. Tako da jednostavno sve ove instrumente koje smo imali i kroz Ovršni zakon, ovrhe na novčanim sredstvima, na pokretninama, na nekretninama jednostavno vjerovnici ne mogu naplatiti a da oni građani koji jesu u ovome problemu jednostavno ne mogu izaći iz dužničkog ropstva, jednostavno ne mogu izaći. I onda kada na to dodate i zatezne kamate jednostavno cjelokupni sustav je blokiran. I onda imate ovaj model da zapravo kamate iz mjeseca u mjesec rastu. Sve je više građana koji su pod ovrhom jednostavno ne može pravni ni ekonomski mehanizam još nije našao u RH model kako, na koji način pomoći građanima. Koliko su alarmantni podaci vidi se kad vidite udjel pojedinih građana koji žive na određenom teritoriju, blokiranih njihovih poslovnih računa. Pa tako samo u Gradu Zagrebu imate negdje oko preko 57 tisuća građana kojima je ovršen njihov i žiro i tekući račun. Znači, kada govorimo negdje o nekom postotku to je 7% građana Grada Zagreba. Drugi je Split negdje sa oko 12 tisuća, Rijeka oko 10 tisuća, Osijek 7, Sisak 4800, Zadar također 4800. Znači, kada gledamo u udjelima tih građana koliko žive tih građana na tom području vidimo da se u nekim regijama broj blokiranih građana penje iznad 10% građana koji žive na tom određenom teritoriju. Tu svakako prednjače Čakovec i Križevci koji imaju preko 10% građana koji žive na tom području, da su im zapravo pod ovrhom njihova novčana sredstva. Sve ovo zapravo ukazuje i na potrebu da je potrebno mijenjati Zakon o zateznoj kamatnoj stopi, a što će on zapravo u konačnici i dalje značiti za građane? Prvenstveno znate da se Zakonom o potrošačkom kreditiranju da smo ograničili jedan određeni dio kamata koliko može biti maksimalno ugovorena kamatna stopa na na stambene kredite i na potrošačke kredite i da HNB izračunava prosječnu stopu odobrenih sredstava. Kada vidite, ona će i konkretno za građane znači značiti više još u ovim dijelovima potrošačkih kredita, gdje je dopuštena ta kamatna stopa koju smo rekli prosječna ponderirana uvećana za jednu polovinu i ona kod potrošačkih kredita u kunama, ali i u eurima pogotovo ovim nenamjenskim, kreće se još negdje do 15%. Ovim zakonom, budući da je zakonska zatezna kamata sidro koje se veže na efektivnu kamatnu stopu koju smo rekli da ćemo ograničiti kamatne stope pogotovo ovaj dio potrošački će se smanjiti između tih 14 i 15% koje je dopušteno Zakonom o potrošačkom kreditiranju da će se smanjiti negdje na 10,35%. Znači i prekoračenja preko tekućih računa građana koja su trenutno negdje iznose oko 11% ovim zakonom upravo zato što se ne dozvoljava da imate kamate veće od zakonske zatezne kamate. Tako da će u ovome konkretnom slučaju otvoriti se i pitanje smanjivanja kamatnih stopa na bankarske kredite. Ovdje ću otvorit još jedno pitanje, a to je pitanje načina iako nije reguliran ovim Zakonom o zateznim kamata i pitanje načina zatvaranja glavnice i zatvaranja određenih dugova. Ukoliko vidite situaciju kakvu je i kakva jest trenutno, da imate vrlo visok iznos zateznih kamata postavlja se pitanje kojim to mehanizmima možemo pomoći građanima. Ovo je jedan samo od mehanizama Zakona o kamatama gdje ćemo, možemo otvoriti pitanje je li u Zakonu o obveznim odnosima još uvijek stoji onda klauzula da se prvo zatvaraju troškovi, pa onda zatezne kamate a tek posljednja je zapravo glavnica. I po takvim konvencionalnim metodama možda koji su vrijedili nekada, ali vidimo da danas u doba krize, šestogodišnje krize ti instrumenti ne mogu više biti primjenjivi jel jednostavno ne možemo izaći iz cjelokupnog dužničkog ropstva. Ja ovdje otvaram i kroz ovu raspravu bi htio čuti vaše mišljenje da li je potrebno, odnosno moguće da kod ovakvih u izvanrednim situacijama, kad govorimo o 27 milijardi glavnice i 12 milijardi kamata za građane, za mene je to izvanredna situacija, a govorimo o 40 milijardi kuna. Da li i na koji način samo, ovo je samo jedan od prvih koraka kako pomoći građanima, odnosno da se prvo zatvara glavnica, a poslije ostali troškovi i zatezne kamate. Zašto, zašto? Pa zato, iz jednostavnog razloga, zato što je prioritetna tražbina, prioritetna tražbina drage kolegice i kolege zastupnici je glavnica, a nije zatezna kamata i nisu troškovi, nisu troškovi i nije zatezna kamata. Znači prioritetna tražbina je glavnica. I u koliko vam sustav pokazuje da vam netko ne može izvršiti ni tu glavnicu a onda vam dođe zatezna kamata, i ako netko i nešto uspije platiti šta će se dogoditi? Dogoditi će se da će samo zatvoriti jedan dio troškova i zatvoriti jedan dio zatezne kamate. Neće uopće dotaći oni glavnicu. Šta se događa kod sljedećeg mjeseca? Iznos zatezne kamate, ono što je ovaj i uspio nešto da plati će mu se vratiti i već sljedeći mjesec do glavnice neće ni doći, do glavnice neće ni doći. a imamo ih tako kao što su nas, što smo cijelo vrijeme govorili u udžbenicima, više ne vrijede jer smo u 6 godini recesije, iznosi kakve ovdje imamo ne možemo ih rješavati istim instrumentima. ovdje ćemo otvoriti pitanje da li i na koji način, jer ovo su izvanredne mjere, i ako treba i za određeni vremenski rok dok se taj dio ne riješi postaviti način zatvaranja određenih dugova. Ovdje ću otvoriti određene pitanje da je ovo samo prvi korak u rješavanju dugova građana. Svakako kao što i na uzoru na mnogim drugim zemljama postoje ne samo osobni stečaj kod velikih dugova, nego na koji način pomoći građanima sa malim dugovima? Izračuni što pokazuju za ekonomsku praksu da su puno veći troškovi, ovo što je gospodin, uvaženi gospodin Šuker rekao, učinak određenog propisa. Da li netko može izračunati učinak troškova iz zdravstva i socijale, i nažalost, i lijekova, i cjelokupnog sustava tereta, i socijalne skrbi, i zdravstvenog sustava. Kada imate ovako velike iznose blokada, nesretne ljude koji jednostavno ne da ne mogu trošiti, nego se pokušavaju snalaziti na različite načine. Trošak sustave zdravstva normalno da mora rasti i nažalost u tome i jesu problemi jel ukoliko ne riješimo jednim instrumentom normalno da vam na drugome sustavu, da vam na sustavu tom ili nekom drugom sustavu to se mora zapravo izvršiti i Gledao samo određena istraživanja u puno razvijenijim zemljama nego što je Hrvatska, u Švedskoj, npr. i u Velikoj Britaniji koji su također postavili, izračunali su šta znači dužničko ropstvo za građane, šta to znači za potrošnju, šta to znači za zdravstveni sustav, šta to znači za socijalu? To su milijarde i milijarde eura, to su milijarde i milijarde eura troškova društva. I postavimo da li smo mi u ovome domu kao zakonodavac, kojim instrumentima možemo i moramo pomoći građanima? Da ne možemo se više osloniti na one instrumente koji su pokazali da su nevaljali. Kada mi govore da ne vjerujem u tržišnu ekonomiju, ne vjerujem u onu tržišnu ekonomiju koja je proizvela ovo, ne vjerujem jer moramo, i zato je država, i zato treba biti socijalna država da zapravo pomogne slabijim građanima a u ovome trenutnome dugu su slabiji građani. Ili u koliko govorimo o građanima, o 150 tisuća naših sugrađana koji nemaju 10 tisuća kuna da odblokiraju njihove račune onda govorimo da stvarno imamo temeljni problem, i kojim instrumentima ga možemo i moramo rješavati. I zato kada se otvara pitanje ja plaćam račune, a ne želim da se onome koji ne plaća da mu se ne pomogne je pogrešno, jer jednostavno nitko se nije doveo u tu situaciju zato što on to ne želi da plaća, nego jednostavno kriza, šestogodišnja recesija, jednostavno određeni promašeni projekti u poduzetničkim, koji se događaju u prošlosti, u budućnosti. Ali građani ne mogu ostati na cjedilu i zapravo čekati da ih tržišni mehanizmi reguliraju. I zbog toga je ovo jedan samo od zakona, kada se govore da se ljute banke, nije istina, ovo i njima znači da će sutra ako smanje kamatne stope, pomognu građanima da će im početi i bolja otplata kredita. Uvijek gledamo u nekakvim suprotnim aspektima, kada kaže, ako želite regulirati područje povećat ćemo kamatne stope. Plaše građane, ne, i ne smijemo to dopustiti, jel ne smijemo zapravo dopustiti na način da se, ako jednostavno da nam se plaši, da ako regulirate pomoć građanima da ćemo to reflektirati na veće kamatne stope što nije ispravno. Hrvatska se nedavno zadužila po najpovoljnijim uvjetima, po 3,8%. I zato smo ušli u Europsku uniju, da se povoljnije zadužujemo, da naši građani mogu dobivati uvijete kao što dobivaju austrijski građani, talijanski, kao što dobivaju njemački. Zbog toga smo ušli u Europsku uniju, ali zbog toga smo, da nam građani zapravo mogu početi pomalo se vraćati u modele potrošnje ali modele života, jel ovo nije život, ovo nije život kada duguju 40 milijardi kuna i kada od nas očekuju da im pomognemo. I zbog toga moramo ići svim instrumentima, i zbog toga ovdje kroz ovu raspravu želim čuti koji svi modeli mogu i tu su dobrodošli, vi znate da ja u, barem dosada sam i svaki put i ubuduće vrlo pažljivo, pomno slušam vaše rasprave, ali ovo je onaj zakon gdje mislim da ne bi trebalo biti opozicije i pozicije da zajedno radimo jer ovo će dočekati, bez obzira koja buduća Vlada bila, ovo će dočekati da se to mora riješiti i zbog toga vas apeliram da u konstruktivnoj raspravi nevezano opozicija opozicija date prijedloge i da zajedno damo doprinos da građani prvi put kažu, donijeli su zakon koji je za nas bitan i u tome su jedinstveni. Zahvaljujem. Hvala i vama poštovani ministre. Imamo repliku poštovanog zastupnika Ivana Šukera. Zadržat ću se na ovom osnovnom, a to je članak 5. Naprosto nije dobro da se stvari koje su definirane nekim drugim zakonima i jasno se znaju kako ugrađuju nekakve zakone kad stvari postanu prenormirane, onda to nije dobro. Dakle, ne vidim nikakvog smisla da stavak 2 i 3 budu u ovome zakonu jer ovo je najosnovniji kamatni račun koji se uči u prvom razredu srednje škole i prema tome u članku 5. zakona je dovoljno da se kaže kakav je način obračuna kamata, a ja mislim da i učenik u prvom razredu srednje škole zna, ekonomske, da kad je kamata za nekoliko mjeseci da se onda računa na 365 ili 366 dana i kako to već ide, prema tome to ovdje ne treba stajati. Međutim, mene je uvijek strah kad navodno nastojimo napraviti reda i pomoći nekome, onda se uvijek nažalost iz takvih stvari, ako nisu dobro proračunate i procijenjene, uzete sve stvari u obzir dogodi nered. Jer jedno je vođenje socijalne politike i ono što sam se zalagao i dok sam bio ministar i zalagat ću se i kao saborski zastupnik, dovođenje socijalne politike se mora vidjeti kroz proračun na rashodovnoj strani. Nikakvim kvazi smanjenjima i ovako i onako jer to nas onda vodi u ono što nitko ne želi, a to je da tu socijalnu politiku koriste oni kojima tu naprosto nije mjesto. I želio bih reći da je to proces koji kontinuirano traje, to proces nije koji nikada neće reći danas smo to napravili i gotovo, dakle on je, naprosto se mijenja prema situaciji, itd., a ovo oko obračuna kamata i naplate, mislim da naprosto ne treba se zaletavati i ići grlom u jagode. zašto je potrebno da bude članak 5. i tako je definirano? Upravo zbog različitog tumačenja i različite prakse, upravo zato što je pokazala privreda i praksa da kod različitih tumačenja i kod suda da dolaze različiti obračuni kamata, da dolaze različite osnovice, da dolaze različita tumačenja i ono što je zapravo i naš prijedlog je da postavimo određeni softver ili na stranicu Ministarstva financija ili FINA-e gdje će građani moći sami izračunati i na vrlo jasan i transparentan način značiti što je obračun kamate. Jer praksa je pokazala da izračunajte vi nešto od 1990. godine do danas, ja ću vam naći ovdje 10 ljudi koji će vam donijeti različite izračune i zbog toga je taj članak vrlo bitan, da stoji unutra, iako je jednostavan i takav i treba biti. Rekli ste da ovaj zakon donosi nered, pa ja sam vam pokazao brojkama kakav nered trenutno vlada i ako je ovo što sad imamo nered, a s ovim zakonom svakako ćemo postaviti vrlo jasno i transparentno kako se obračunavaju kamate, tko tko obračunava kamate i na koji način su postavljeni odnosi ne samo između poduzetnika i poduzetnika nego i poduzetnika i građanina. Građanin mora znati na koji način se obračunava i kada je u nekom sporu što može izračunati. ne bih volio da govorimo o neredu, znači govorimo o zakonu koji je jednostavan, koji moraju razumjeti svi građani i u svakom njihovom odnosu kako mogu biti zaštićeni i da se postavljaju ovi elementi ako govorimo zateznim kamata, upravo na način koji sada postoji, da netko prvo zatvara zateznu kamatu, netko prvo zatvara glavnicu, netko prvo zatvara sve različite troškove. Imate slučaj da imate različitu primjenu u praksi i ukoliko to postavimo jednostavno i na jednostavni način kažemo imamo problem, i također u poreznoj, građani žele platiti određene poreze, Hvala lijepo ministre. Hvala lijepa. Druga replika, poštovani zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Gospodine ministre, razumijem motive i razloge zbog kojih ste pristupili izradi ovakvog prijedloga zakona jer je situacija ne održiva i ne izdrživa, ali kad ste kazali da je zatezna kamata spirala, ne bih se baš doslovce složio s vama. Nije ona spirala, nego ona je omča sa čvrsto uvezanim čvorom oko hrvatskog čovjeka i oko hrvatskog gospodarstva. Kazali ste i da nas ekonomija uči mnogim stvarima, nažalost ekonomski udžbenici su naučili mnogo toga pogrešno ljude i uče i danas pogrešno. Najosnovnije ekonomske zakonitosti koje nije pisala priroda nego čovjek padaju na najelementarnijim empirijskim provjerama. Pa i ovo je dokaz da je tržišna ekonomija zapravo pokazala sve svoje slabosti i da nije samo regulirajuća i da država treba intervenirati tamo kad se pokažu propusti, defekti i promašaji. ne može, kad ste rekli 24 milijarde zateznih kamata je naplaćeno, interesira me ako imate podatak, od 56 milijardi kuna minusa po tekućim računima, koliko od 2000. do danas plaćeno zateznih kamata na te minuse po tekućim računima? To bi bio interesantan podatak. interesantno je da najveći broj onih koji su u minusu ne rade i dobili su otkaz, bez zapošljavanja oni nemaju nikakva izgleda otplatiti ni zateznu kamatu ni glavnicu. A zašto, kad ćemo riješiti taj problem? Samo onda kad jasno priznamo, prepoznamo i budemo djelovali protiv … udruženja i … ugovora koja vladaju u tim područjima, a koja su najistaknutija u financijskom sektoru, u distributivnom sektoru i telekomunikacijskom sektoru. Dok to ne riješimo da se ne izvrši udar na … udruživanje neće biti sreće za Hrvatsku. **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani ministar Boris Lalovac. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Evo zahvaljujem. Ovo nije bila replika ovo je bilo slaganje koje očekujemo i danas u ovome Visokom domu da nađemo rješenje i da ako postoje određene nedoumice da ih riješimo, ali svakako da pričamo o ovim pitanjima jer ovo su životna pitanja građana i vidim da bi mogli danas imati konstruktivnu raspravu. Zahvaljujem. Poštovani zastupnik Josip Đakić, replika. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa gospodine ministre, govoreći o ovom zakonu koji će možda pomoći nekomu rekli ste da se nalazimo u dužničkom ropstvu i da su razlozi toga sigurno generatori duga koji pomeni sigurno nisu samo poduzetnici i obrtnici i obični građani kao ni banke koje su svojim zateznim kamatama stvorili takova prevelike obaveze. Država je jedan od vodećih generatora već dugo vrijeme pa i danas. Reći ću samo o segmentima školstva kao i zdravstva, kada godinu dana se ne plate obaveze koje su zakonom definirane o sanaciji zdravstvenog sustava, a proizvedu se još duplo veći dugovi onda je to nešto što je nedopustivo nego bi zakonski trebalo biti sankcionirano. Jednako tako u školstvu, ako se ne plate obaveze za prijevoz učenika u srednjim školama pa ti prijevoznici moraju zatvoriti svoje firme jer im nema tko platiti, moraju doći u ropstvo, moraju plaćati kamate, moraju plaćati zatezne kamate na one dugove ili pozajmice u bankama kroz koje moraju platiti. Sve su to segmenti u kojima učestvuje država, pa tako država mora prvo sebe staviti u red. Odgovor na repliku, poštovani ministar Boris Lalovac. rokove plaćanja po svim institucijama i ministarstvima i vrlo brzo ćemo izaći sa iznosima određenima da vidimo kako država ili plaća ili ne plaća na vrijeme. Znate da smo prošle godine 3,3 milijarde platili u zdravstvo, određeni dio također županijske bolnice smo u ovom dijelu platili milijardu kuna. zdravstvo je najosjetljivije i najteži svakako problem, neću reći problem, nije problem nego način na koji se završavaju dugovi. To je svakako bilo ajmo reći izazov i za prošlu a svakako i za ovu Vladu, a za ove druge koji bi trebali izvršavati za njih se svakako slažem da nema opravdanja. Zdravstvo je ipak u jednom drugom obliku i svakako određeno izvršavanje obaveza u zdravstvu se trebaju dovesti u određeni red. Hvala. Hvala i vama poštovani ministre. Da li predsjednici predstavnici radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća o ovom prijedlogu zakona? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. sada je na redu Klub nezavisne liste i poštovani zastupnik Damir Kajin, zajedno sa zastupnikom Grubišić Ivanom.

Ako je Hrvatska u jednoj izvanrednoj situaciji kao što je govorio ministar onda bi jasno trebale slijediti "i izvanredne mjere". Zatezne kamate ovako kako su koncipirane od strane hrvatskih banaka doista se pretvaraju u lihvarske kamate. prije smo čuli da je ministar rekao da je referentna kamatna stopa u Europi 0,15%, u Hrvatskoj 5,35% odnosno po ovom zakonu 4,35%, da je zatezna kamata u Europi 8,15%, kod nas 12,35 točnije sada će biti 11,35% i treba normalno ići dolje i sa tim zateznim kamatama. Ali što još treba reći? Prilike nisu danas onakve kakve su bile pred početak krize, pa tako imamo situaciju da od 33 aktivnih banaka štedionica u RH, desetak u ovom trenutku posluje negativno. Činjenica je isto tako da je dobit banaka svedena na najmanju moguću mjeru. Npr. samo jedno hrvatsko poduzeće mislim ovdje na THT ostvaruje dvostruku veću dobit od svih hrvatskih banaka zajedno. Hrvatska država sanirala je devedesetih godina hrvatske banke sa nekoliko desetina milijardi kuna, prodali smo ih za 5, 6 ili 7 milijardi kuna. U 2, 3 godine dobit banaka premašila je uplatu. Ako tome pridodamo da su hrvatske banke vlasnice pola Hrvatske onda imamo ili onda ispada da smo kroz privatizaciju tih banaka s jedne strane možda oslobodili državu od sanacija tih banaka koja je bila stalno prisutna do kraja devedesetih godina, ali da se s druge strane na te banke koje su u stranom vlasništvu prenijelo ono najvrjednije što Hrvatska naprosto ima. Kako je govorio ministar financija sada nedavno na jednom skupu, on je to manje-više ponovio ovdje ustvrdivši da su dugovi građana i poduzeća u pravom smislu te riječi eksplodirale pa ih država što je i logično mora zaštititi kako bi izašli iz dužničkog ropstva. Gostujući u ovoj ja mislim da je to bilo u Poslovnom tjednu on je rekao otprilike ili istaknuo da je ukupno iznos ovrha nad pravnim osobama, obrtnicima, građana dosegla 59,6 milijarde kuna od toga 32,4 milijarde otpada na pravne osobe i obrtnike, 27,1 milijarde na građane. Na to je zaračunato još tih 24,2 milijarde kuna kuna kamata. Mi smo kao nacija, kao zemlja, svejedno, usuđujem se reći u ozbiljnim problemima, ne da se usuđujem reći nego malo je reći u ozbiljnim problemima i mi jasno da nešto po tom pitanju moramo poduzeti. Ako su banke u vlasništvu stranaca onda valjda i kamate u Hrvatskoj trebale bi biti otprilike kao što su u Italiji, u Austriji ili Francuskoj. Jasno je i to da u Hrvatskoj oko 15% kredita se ne vraća i to je jedan ozbiljan problem koji ponajviše govori ne o ljudima nego o prilikama u kojima se nalazi naša zemlja. Drugo što želim isto tako reći da je možda sporije nego što želimo da stupi na snagu ovaj zakon da tvrtkama zatezna kamata pada na 12,35%. To je, a da su u ovom trenutku te zatezne kamate našim tvrtkama dosezale čak 18%. ako to nije lihvarenje onda ja ne znam šta je lihvarenje. Točno je i to što sam rekao da je gotovo svaki sedmi kredit u ovoj zemlji nenaplativ. S druge strane rekoh da je i dobit banaka zadnjih nekoliko godina rekordno niska. Međutim, ono što se stvarno treba očekivati da će Ministarstvo financija otići korak dalje i od predloženog I da će vjerojatno za drugo saborsko čitanje pripremiti izmjenu redoslijeda plaćanja i kod ovrha. rješenju iz Zakona o obveznim odnosima pod ovrhom se prvo naplaćuju troškovi postupka, nakon toga idu kamate i tek na kraju dolazi glavnica. Dug tvrtki i građana, znači rekoh malo prije narastao je na 60 milijardi kuna. Ali na taj način treba dodati 24 milijarde kuna zateznih kamata. Nova zakonska intervencija trebala bi propisati da se prvo otplaćuje glavnica a tek kada se otplati dug na red bi došli troškovi ovršnog postupka onda kamate itd.. Jednom riječju ja mislim da je vrijeme da se stvarno na takav jedan način pristupi rješenju i ovih problema. Neću reći da smo uspjeli ili da je Vlada uspjela razriješiti problem švicaraca ali te obveze učinila je koliko toliko podnošljivima u plaćanju kada je riječ o mnogim građanima koji su na taj način jednostavno pokušali razriješiti mislim mislim svoju egzistenciju kupujući stan ili kuću. Normalno to je riješeno kroz onaj Zakon o potrošačkim kreditiranjima ili potrošačkom kreditiranju. Činjenica je to da Hrvatska nije imala bankarsku krizu kao što je imala Europska unija. Mi nismo kroz proračun sanirali banke kao što je to bio slučaj u ovoj zemlji koncem '90.-ih godina ili '90.-tih godina ali moramo ipak priznati da su ogromnu cijenu platili prije svega građani i naši poduzetnici. Danska je npr. samo da to kažem čak 80% jednogodišnjeg bruto društvenog proizvoda izdvojila za sanaciju svojih banaka. Mi smo imali tu sreću da nismo trebali eto te banke sanirati niti sa jednom kunom. Ponavljam dobit hrvatskih ili svih hrvatskih banaka 2013. godine bila je otprilike upola u odnosu na dobit THT-a. To je gotovo nevjerojatno ali je naprosto tako. I onda si čovjek postavlja pitanje pa kome je bilo u interesu u ovoj zemlji privatizirati THT čini mi se za nekih 2 milijarde kuna a godišnja dobit Hrvatskoj državi pa trebalo bi ga ekskomunicirati ja bih rekao iz ove zajednice. Banke svih ovih godina usuđujem se reći nisu pretjerano marile za sudbinu hrvatskih građana. Čitam da se ovoj Vladi spočitava neoliberalna politika što Zakon o švicarcima to demantira ali isto tako demantira valjda i ovaj i ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Ono što je međutim isto tako bit to su bonusi bankara koji su počeli rasti nakon što je Hrvatska ušla u godine krize. Pa onda tako najveća hrvatska banka je u prvoj godini krize 2008. svojim čelnicima, znači 60-ak ljudi isplatila 60 milijuna kuna. Iduće godine kada je Sanader ovdje u sabornici ili gdje li već zavapio da smo u banani, ta banka je isplatila 57 milijuna kuna dobiti da bi sljedeće 2010. rukovodioci te najveće hrvatske banke dobili 67 milijuna kuna bonusa. Iduća godina 2011. za Hrvatsku jasno biva još gora, ali najveća ta Hrvatska banka plaća čak 73 milijuna kuna za plaće, bonuse itd. dok je recimo 2012. to već skočilo na negdje 80 milijuna kuna. Ukupno je od izbijanja krize do danas samo ta banka gospodo menadžerima isplatila 337 milijuna kuna prema godišnjim financijskim izvješćima koju oni sami obavljaju. Pripadnici šta ja znam, te ranjive, kako bih rekao manjine zaradili su nešto više od 5 milijuna kuna, kada kažem ranjive, normalno pokušavam biti ciničan po glavi u samo bonusa u ovih 5 godina. Ako tome dodamo dobit odnosno isplaćene bonuse u još nekoliko velikih hrvatskih banaka ispada da samo na samo na plaće, na bonuse, na životno, na mirovinsko osiguranje i druge povlastice koje te ranjive skupine primaju isplaćeno je preko 838 milijuna kuna i to od vremena kada je počela kriza pa pa na ovamo. Od početka krize i to treba reći, samo na kamatama banke su si podigle 42 milijarde kuna. To je otprilike 1/3 našeg proračuna. Ponavljam, sve banke kupljene su za možda 6 ili 7 milijardi kuna, možda će me gospodin Marić ovdje ispraviti, možda je bilo čak i manje i volio bih da točno iznese ovaj podatak, a podijelili su si si od početka krize 42 milijarde kuna i to samo znači na kamatama. I sad što bi mi trebali? Mi smo svjesni da bez jednog stabilnog bankarskog sustava nema niti gospodarske stabilnosti. Svjesni smo svi da ključ stabilnosti su i banke. Naše banke su u ovom trenutku pune kao šipak koštica, no problem je upravo u tom gospodarskom trenutku što 80% hrvatskih građana u ovom trenutku nema nikakve namjere za podizanje kredita u banci, što će reći da ni osobna ni javna, ne znam kakva potrošnja neće rasti, što isto tako svjedoči da se po tom pitanju ništa neće dešavati kada je riječ o tom gospodarskom supstratu zemlje u cjelini. To jasno govori da se onda ne radi, da nema posla, da se ne vjeruje trenutku, ali ovi bonusi su ono čega bi se banke trebale odreći. su ono čega bi se banke trebale odreći. Ja znam da se ne odriču bonusa ni na zapadu, ali mislim da u ovom trenutku ima prostora ne samo za ovaj zakon nego i za daljnje smanjivanje kamata. Rekao je ministar maloprije da smo ušli u Europu, da smo dobili sada od Europe kamatu zakona za ove zadnje obveznice, koliko je to bilo milijardu dolara ili milijardu eura, po stopi od 3,8%. I da, ona je najniža općenito koju je Republika Hrvatska iskoristila, ali ja vas uvjeravam da je Europa od ovakve Hrvatske dobila puno, puno više. spominjao sam privatizaciju banaka za tih 5, 6, 7 milijardi kuna, spominjao sam hrvatski T-HT gdje se dobit normalno normalno prebacuje u Njemačku ili kamoli već, dobili su hrvatsko tržište i da ne nabrajam sve ostalo. Mi ćemo možda jednoga dana nešto dobiti i od Europe, ali za sada usuđujem se reći da Europa puno više dobiva od Hrvatske no što dobivamo mi od te Europe. Hvala lijepa. Kolega Kajin, kad ste me već prozvali onda ću vam točno kazati. Sve banke u Hrvatskoj su prodane za 5 milijardi i 395 milijuna kuna. ne ni 6 ni 7 nego 5,4 milijarde kuna. A ona o kojoj ste vi najviše pričali i tamo gdje su dobili ovi menadžeri 350 milijuna kuna bonusa, od te banke koja je najveća niti lipe nije dobila Republika Hrvatska. Čak se ni danas ne zna na skupštini tko u stvarni vlasnici. A kad govorite o menadžerima, oni bi vama odgovorili sve smo mi to zaradili na teškom radu, a ja bih upitao, je, točno, samo na čijem, ne na njihovom. Kad govorite da smo se riješili eventualnih novih sanacija banaka i troškova države, nismo, jer još uvijek država jamči za gotovo svu štednju u svim bankama. Tako da i propast Riječke banke, propast Credo banke, Centar banke isto je velikim dijelom bilo na trošak državnog proračuna. Ali jednu stvar, evo usput da iskoristim i gospodinu ministru za jednu sugestiju. U članku 2. se definira referenta kamatna stopa. Pa dočim se kaže da je nešto referentno, a da ima potrebu se umanjivati za 1% onda nije referentno jer se ne zna zbog čega umanjiti referentnost za baš 1%, a onda tako umanjeno 1% trebamo dodati još 8 poena da bismo dobili zateznu kamatu. Onda to gospodine ministre ne može biti referentno nikako dočim ga moramo utvrđeno umanjivati za 1 postotni poen. Referentno bi jedino bilo eurolibor, a eskontna stopa u Hrvatskoj nije referentna stopa uopće nego smokvin list. Zato ustupimo referentnoj stopi, ne izmišljenoj, ne … nego euroliboru. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Dragutin Lesar u ime Kluba Hrvatskih laburista. Poštovane kolegice i kolege, predsjedniče, ministre. Slušajući pažljivo ministra u obrazlaganju ovog zakona on je naveo i veliki broj razloga za njegovo donošenje … pitanja jer doista visina dugova, blokiranih računa ne samo građana nego i poduzetnika, je sada već i socijalno pitanje. Ono je financijsko pitanje ili pitanje financijskog tržišta, a ja bih rekao i pitanje financijskog suvereniteta Republike Republike Hrvatske. U tom kontekstu podsjećam da nakon oporavka i sanacije Hrvatske poštanske banke, jedine velike banke u vlasništvu Republike Hrvatske očito mora doći do smjene na njezinom čelu jer se i ona pod sadašnjom upravom nije mogla prodati, a mora se prodati. U javnosti se imalo prilike ovih dana čuti veliki broj zagovornika ovog Zakona o kamatama, kao i protivnika tog zakona, a protivnici najčešće dolaze iz redova financijskog sektora. Kažu da moramo imati slobodu u financijskom sektoru, a da je kamata jedna od posljedica tržišnih zakonitosti na tržištu novca, financija. I sve bi to bilo dobro i prihvatljivo kada ne bi, a nadam se da konačno i jesmo naučili da postoji jedna velika zabluda, da ispravnost zakona tržišta, odnosno tržišna samo regulativa je jedna od najvećih obmana koje su nasjedali. Na žalost nasjedaju još i danas mnogi. I da su ti koji pokušavaju sagledati što se događa shvatili da postoje tzv. destruktivne sile tržišne zakonitosti koje se brane sa dva osnovna zahtjeva što manje regulative, dakle što veća deregulacija financijskog tržišta i oni su to nazvali što slabije Vlade, što slabiji utjecaj izvršne ili zakonodavne vlasti nad njima. I kao što kolega Marić kaže da su udžbenici mnogo toga krivoga naučili podatke koje danas imamo prilike čuti dokazuju da ti udžbenici i ta pravila ekonomije apsolutno slobodnog tržišta naprosto ne igra, ne igra, ne vrijede u državi koja sebe i Ustavom definira kao socijalna. Kažu i da jak i stabilan financijski sektor samo po sebi znači i stabilno gospodarstvo, "Hrvatska ima stabilni financijski sustav, stabilne banke, investicijske fondove, a poduzetnici i građani su u dužničkom ropstvu." Ovo je citat iz uvoda gospodina ministra. Gospodine ministre vi ste prvi član Vlade koji je imao hrabrosti reći da su građani u dužničkom ropstvu i poduzetnici u dužničkom ropstvu, jer sve do sad takve tvrdnje i izjave u Hrvatskom saboru i politici bile su etiketirane kao populizam. Ali brojke koje ste iznosili, a ja bih vas molio da za drugo čitanje one budu sastavni dio opisa stanja. Hvala vam na nekim novim podacima, ali one koje sam ja imao prilike pratiti do prije mjesec, mjesec i pol dana iznos blokiranih dugova građana bio je 25,6 milijardi, a svih pravnih osoba 25,7 milijardi. Praktički je došlo do izjednačavanja toga duga. Ministar je danas iznio da je danas taj dug 60 milijardi kad se zbroje pravne osobe, poduzetnici pardon sa građanima i da su zatezne kamate negdje oko 24 milijarde na taj iznos. To je ako se ne varam negdje oko polovine ukupne štednje u hrvatskim bankama. Dakle, blokirane obaveze građana i poduzetnika su prešle 50% štednje u Republici Hrvatskoj. Kamate redovne i zatezne u ukupnoj masi redovne i zatezne u ukupnoj masi blokade su nešto malo ispod 50%, 47 je došlo. od 318000 građana u blokadi njih otprilike 267000 imaju blokadu do 100 000 kuna obaveza. Dakle, radi se o velikom broju građana koji u dužničko ropstvo nisu ušli obijesnim zaduživanjem, koji nisu kupovali skupocjenu imovinu pa zbog toga, dakle ne govorim o onih nekoliko tisuća iznad milijun. Govorim o 270000 obitelji koji je u problemu do 100000 kuna. To je socijalno pitanje, socijalni problem, socijalni aspekt. Po meni on je nastao i zbog promjenjive kamatne stope na koje banke imaju pravo i zbog devizne klauzule i zbog enormno visoke zatezne kamate koja je išla i do 18% i troškove koje banka naziva naknada obrada, obrada, troškovi obrade kredita, troškovi jedni, drugi, treći tako da često ti troškovi su utjecali na nemogućnost. Cilj ovog zakona je prvo uvesti maksimalno zateznu kamatu 12,35 u ovom trenutku za poduzetnike, odnosno 11,35 za građane i time maksimirati ukupno najvišu moguću ugovorenu stopu, kamatnu stopu na kredite koja ne može biti veća od te zatezne. A ako ona nije ugovorena onda je zatezna kamata po sili zakona pola od dozvoljene zakonom zatezne kamate. Osnov izračuna svega je referentna stopa koju objavljuje, izračunava i objavljuje Hrvatska narodna banka. A propos problema dužničkog ropstva, divljanja kamata svi spominjemo banke, građane i poduzetnike, ali ne i Hrvatsku narodnu banku koja u ovoj zemlji svima dijeli lekcije naročito guverner i ovaj i sada prije, koji svima svakim danom, svakim tjednom dijeli lekcije. Ali za svaki problem koji se posebice na financijskom tržištu pojavi kažu da to nije njihovo područje djelovanja. Referentna stopa bi trebala biti obračunavata i izračunavata na kreditne plasmane duže od godinu dana, pa minus jedan, pa plus osam, odnosno osam Tu doista …/Govornik se ne razumije./… metodologiju izračuna referentne stope jer je najveći broj kamata ugovoren sa promjenjivom kamatnom stopom što znači da u redovnoj promjenjivoj kamatnoj stopi banke anticipiraju inflaciju, imaju tu mogućnost. Da li je ovo najsretnije rješenje i zašto je u Hrvatskoj tako visoka kamatna stopa? Veliki uspjeh je Hrvatska država postigla zaduženjem na svjetskom tržištu kapitala s 3,8%. To je ako se ne varam najniže zaduženje. Koliku bi kamatnu stopu banke u Hrvatskoj zaračunale državi da se zaduživala na domaćem tržištu? Najmanje 5%, najmanje 6%. Dakle, Hrvatska se zadužila vani sa 3,8 a na domaćem tržištu te iste banke koje su prodane za desetinu svoje vrijednosti imaju duplo veću kamatu. I to nije sve. 3,3 milijarde eura u 6 godina dobiti izneseno je u inozemstvo od tih istih banaka, a 12 milijardi eura HNB ima deviznih pričuva u stranim bankama u Europi, najviše u Njemačkoj, uz 0,8 do 1,2% kamata. Dakle, na deviznu pričuvu, a to nije devizna pričuva HNB-a jer nije HNB stvorio te devizne pričuve nego građani i poduzetnici, mi dobivamo kamate 0,8 do 1,2, a kada se Hrvatska država zaduži za 3,8 onda je to izuzetno nisko kamatno zaduženje. I to su te iste banke u Hrvatskoj koje svoje poduzetnike u Austriji, Italiji i Njemačkoj kreditiraju s kamatnom stopom od 1,8 do 2,2%. A pokušaj limitiranja zakonskih zateznih kamata u Hrvatskoj na 12,35 pazite proglašavaju grubim miješanjem države u slobodu financijskog sektora. I na kraju tri prijedloga. Smatram da nijedna pravna regulativa definiranja reguliranja kamata neće dati puni učinak i doći do onih rezultata koje je ministar iznio tako dugo dok postoji dozvola za deviznu klauzulu na domaće kreditne plasmane. I tako dugo dok se svi devizni krediti po sili zakona ne konverziraju u nacionalnu valutu kunu. Neće biti efekta, koristi tako dugo dok devizna klauzula bude dozvoljena na domaće kreditne plasmane. Pogledajte si Mađarsku, svi se čudimo zašto oni imaju rast BDP-a 3,5%, u redoslijedu poteza mjera mađarske Vlade to je bilo na prvom mjestu i nije se bojao ni Europske komisije ni MMF-a. Drugo, Zakon o obaveznim odnosima moramo ministre hitno izmijeniti i kod razduživanja dužnik se razdužuje najprije za glavnicu, a potom za troškove i kamatu. u protivnom 90% ovih dužnika dok su god živi neće moći doći u situaciju da uopće otplaćuju glavnicu nego će uvijek otplaćivati troškove i kamate koje će mu iz mjeseca u mjesec rasti jer se nove kamate računaju na nedirnutu, ne smanjenu glavnicu. I zato je udio kamata u tom zato je udio kamata u tom ukupnom dugu toliko visok. On plati jedan mjesec tisuću kuna, razdužuje se zatezna kamata, kamata redovna uz promjenjivu kao što u ugovoru piše mu se nadalje računa na glavnicu koja nije smanjena ni za jednu lipu. Treće, zašto bi zatezna kamata maksimalno bila dozvoljena referentna plus 8 ili referentna stopa plus 7? Nije li dovoljno visoko bezobrazno referentna puta 2 maksimalno? Reći će mi netko a kod velike inflacije ili rasta kamata? A što kod pada kamata? pada kamata? Da, bila bi manje nego što je u ovom trenutku predložena kad bi se ovo pravilo primijenilo. Ja sam predložio jedan od modela, možda ove brojke 8 i 7 možemo zamijeniti manjim brojkama. I završavam svoj prijedlog sljedećim, ako smo na čelo Uprave Hrvatske poštanske banke imali upravo tko je banku konsolidirao i učinio je ne samo solventnom nego i uspješnom može li itko odgovoriti na pitanje zašto to rukovodstvo, ta uprava više za Hrvatsku vladu nije dobra, trebaju joj doći novi ljudi? Ili pak se radi o onome što je kolega Marić rekao o financijskom kartelu kojemu ne odgovara da postoji jedna hrvatska banka koja im remeti njihov mir na slobodi stvaranja i proširivanja dužničkog ropstva u RH? **Leko,

u svjetlu činjenice da je očigledno potrebno promijeniti čelnu osobu i postaviti prijatelja premijera kako bi ta banka išla u prodaju. Doista se postavlja pitanje komu je u interesu slabljenje pozicije države RH i zapravo uzimanje jednog instrumenta koji je mogao utjecati na politiku kamata u RH. Konkretno, HPB da je ojačana nakon što je kao što ste rekli uspješno konsolidirana i posluje sa dobiti jedina je zapravo prepoznatljiva nacionalna banka, hrvatska banka u Republici Hrvatskoj. Postavlja se pitanje, komu odgovara prodaja takve banke? To je jednostavno neprihvatljivo i mislim da bi trebalo sve napravit da se zaustavi prodaja jer ona doista može biti instrument snižavanja kamatnih stopa u Republici Hrvatskoj, kao što je to recimo Deutche bank u Njemačkoj gdje je također vlasnica Njemačka. Ja mislim da je krajnje vrijeme da doista stavimo stvari na svoje mjesto na način da osnažimo zapravo Hrvatsku poštansku banku. Zašto je ne osnažit recimo sa državnim proračunom, odnosno sa institucijama, državnim institucijama koje funkcioniraju očigledno preko nekih drugih banaka, zašto ne sa lokalnim proračunima, zašto ne sa komunalnim poduzećima, zašto ne? Naravno da je riječ i o tržišnoj utakmici u Republici Hrvatskoj, ali ne vidimo razloga da ta tržišna utakmica bude doista na pravi način odigrana u korist, u ovom slučaju Hrvatske poštanske banke koja je doista mogla biti snažan instrument u politici kamata. Naravno, da imate banku koja nosi 20% financijskog tržišta, naravno da možete utjecat na kamatnu stopu u Republici Hrvatskoj i poduzetnicima i građanima jer preko takve banke koja je u državnom vlasništvu, naravno da je onda moguće, i jasnije i snažnije provoditi kamatnu politiku. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Ja neću ulaziti ko je čiji prijatelj i ko se s kim druži, ali ću ponoviti i otvoreno reći smjena rukovodećeg kadra u Hrvatskoj poštanskoj banci posljedica je utjecaja tajnog bankarskog stranog kartela u Republici Hrvatskoj kako bi oslabili ono što se do sad saniralo, popravilo, učinilo relevantnim na financijskom tržištu Hrvatske, a to je Hrvatska poštanska banka jer je do prije 3 godine ona bila uzimana ka primjer da država ne može biti dobar gospodar, dobro rukovoditi bankama. Sada kada je došla jedna ekipa koja je dokazala da može biti državna banka uspješna i dobra, sada se smjena, rotacija, rošade vrše u znaku isteka mandata bez rasprave o rezultatima objave razloga i činjenica. I očito, a s obzirom da novi kandidati dolaze upravo na prijedlog tog tajnog bankarskog kartela, samo je prvi korak ka smjeru tome da im se s tržišta stranim bankama makne jedina Hrvatska relevantna financijska institucija. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege svaki zakonski prijedlog koji u ovim teškim vremenima nudi nekakav tračak pomoći hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim građanima je vrijedan pažnje i o njemu treba razmišljati, i treba ga i podržati ali isto tako kad govorimo o ovom svemu skupa onda se stvara mnogo ne kritičkih rasprava. Ništa nije nastalo slučajno i ništa se nije dogodilo slučajno. Dakle, ne trebamo ići 20 godina unatrag, možemo otići 12, 13 godina kad je u Hrvatskoj bilo praktički nemoguće dobiti kredit, kad nije bilo lesasinga, nije bilo ništa i onda je tamo negdje 2002.,2003. nas počela era dijeljenja, prodaje robe financijskih institucija i možemo reći u to vrijeme, tako nazivano vrijeme negdje do 2008. godine vrijeme povijesno niskih kamatnih stopa. I to je mnoge, kako poduzetnike, i tako građane praktički namamilo da uđe u kredit aranžmane. Niko tada nije razmišljao kolika će biti zatezna kamata. Zašto? Zato što je gospodarski rast bio 5, 6% , nezaposlenost se godišnje smanjivala na godišnjoj razini za 2,3 indeks apoena, sve je naprosto uopćivalo na to ide dobro. Hrvatska se praktički zahuktala u pregovorima za ulazak u Europsku uniju i nitko nije gledao tu stavku zatezne kamate i neki su to zlorabili. se razumijemo, nije tema zateznih kamata, tema o kojoj se razgovara danas, o njoj se uvijek razgovaralo i ona je uvijek bila problematična. U nekim momentima, dakle ta zatezna kamata je bila, pa ona i je danas doduše kaznena, nekakva njena visina se računala da bi ona morala biti nešto iznad stope kamate za nenamjenski kredit jer logična stvar da netko neće ići uzimat kredit ako mu je zatezna kamata viša, to je bila logika u vremenima kad je bilo sve ok, kad je, dakle bile su relativno dobre plaće, moglo se dobit relativno jeftin kredit i onda je došla ekonomska kriza. I kad pogledate situaciju oko, i to je ono što možda će jednog dana bez političkih dimenzija, jer naprosto ova tema ne zaslužuju, niti smije se bit politička tema, međutim mi smo je nažalost gurnuli u totalno političku temu. Možda će jednog dana i Hrvatska narodna banka objaviti kako se od 2009. pa do dana današnjega povećavao broj lošijih kredita kod poslovnih banaka. Prvo to moramo početi, onda ćemo se vratiti na državu. Pa ćete vidjeti ono nekad što je bilo prvoklasno se najedanput pretvorilo u nešto što je vrlo rizično, pa i nenaplativo i dovelo banke u rizik. Ista priča je i sa državom i sa naplatom državnih potraživanja. S jedne strane država i državne tvrtke nisu mogle podmirit svoje obaveze, s druge strane se počeo povećavati problem oko naplate državnih potraživanja. I kad danas govorimo o ovoj kamatnoj stopi, i ne bih sad želio da se ovo shvati populistički, ali ako želimo već govoriti o tome da želimo nekome pomoći, da želimo prisilit banke da nešto naprave, država može smanjiti svoju zateznu kamatnu stopu na svoje nenaplaćene prihode. Zašto država ne bi rekla da je ta zatezna kamatna stopa od 7 ili 8%? Ako kažemo da banke ne žele nešto, ne žele oni dok god imaju prostora, u onom trenutku kada ne budu imali prostora, kad im adekvatnost kapitala i broj rizičnih plasmana bude rastao, onda će i oni početi drugačije razmišljati. Nema ministra financija iz bilo koje političke opcije tko s njima nije vodio rat. I oko zaduživanja države, i oko bilo kakvih akcija uvijek se 5 dogodi, 6. ti podmetne nogu pa ajmo ispočetka i to je nešto što je činjenica. Činjenica od koje ne smijemo pobjeći, činjenica koju bi u ovom Viskom domu itekako trebali imati na pameti. Jer nisu vremena za politička prepucavanja, vremena su da se podmetnu leđa i da se ovo gospodarstvo pokuša izvući na inerciju onoga što se događa u našem okruženju i Hrvatska vrlo lako može doći do gospodarskog rasta, vrlo lako. Ali šaljući negativne poruke kakve se nažalost odašilju iz naše Vlade, mi ne koristimo tu inerciju koja se događa u okruženju u kojem mi živimo. Ne koristimo je. Mi smo sretni sa minusom od 0,4% i nešto. To je naprosto nešto što nije ono što Hrvatska ima i što bi Hrvatska trebala imati. A zašto ovo sve skupa govorim? Pa zato što i ova kamatna stopa je posljedica svega toga skupa. Referentna kamatna stopa je u principu cijena kapitala po kojem se zadužuje država i po kojoj se zadužuju poduzetnici. Mi kažemo država se zadužila uz 3,8, sjajno. Nitko nije zbog toga nesretan, dapače, ali se postavlja pitanje koliko se zadužuju naši konkurentni? To je ključno pitanje. Dakle, mi smo dio jedno tržišta zbog kojeg su nas do sada kažnjavali da imamo visoku kamatnu stopu jer kažemo vi ste rizična zemlja. Ok, sad smo mi dio tog tržišta, pa nismo mi ništa rizičniji od Slovenije, Slovačke, Češke, Poljske, itd., Mađarske, nismo mi ništa rizičniji, Rumunjske, Bugarske, mogu još nabrajati. Zašto onaj koeficijent rizika ili kako god hoćemo nazvati je Hrvatskoj još uvijek za 1,5 najmanji … veći nego kod tih zemalja? I to je ključno pitanje, kolegice i kolege. I to je pitanje od kojega nema SDP-a, HDZ-a, Laburista, HNS-a, itd., to je hrvatsko pitanje. Zašto nas netko kažnjava? Zašto? Ja sam se toga naslušao dok sam bio ministar. Je, vi imate stopu jer nama su investitori u Americi govorili, a zašto je taj koeficijent tako vaš visok u odnosu, vi bolje stojite nego neke članice EU. To je bilo u jesen 2009. i 2010. Međutim, danas imamo 3,8, netko ima 2, 2,5. I to nam automatski diže tu zateznu kamatu jer gledajte, za banke i za leasing društva novac nije ništa drugo nego roba koju oni žele prodati. I oni se domišljaju na razno razne načine kako će vas privući da kupite tu robu. I domišljaju se na razno razne načine da ne razmišljate uopće o toj zateznoj kamati. Nažalost. Pogledajte samo koliko je Hrvatska imala prodaja automobila 2006., 2007., 2008. To su sve bila leasing društva, nije bila kupovina za keš. Nisu imali Hrvati 150, 200 tisuća kuna da izdvoje za auto. Koliko je jedna mala Hrvatska kupila brodova od '95. na ovome? Od 100 tisuća eura pa na dalje. Dakle, sve je to posljedica, nuđenje nekakvog jeftinog kapitala i danas imamo problem ovo što je gospodin ministar govorio, silne glavnice, silne zatezne kamate. Pa ako hoćemo nešto napraviti, idemo sada predložiti da se prvo u državi kad se plati dug, zapravo kad se uplaćuje da se smanjuje glavnica, a da zatezne kamate ostaju na razini i onda kad se smanji glavnica, onda će se otplaćivati i zatezne kamate. Idemo prvo to napraviti u državi pa onda neka to i rade banke. I kod njih će morati proraditi tržište. Pa nisu Hrvati baš, oprostite mi na izrazu, bedaci da neće otići preko granice i sutra se zadužiti … na neki drugi način negdje drugdje. Morat će banke za pola godine ili godinu početi drugačije razmišljati. One ovako razmišljaju u trenutku jer je gospodarska aktivnost na nuli, ona je naprosto stala, ali u onom trenutku kada ona oživi, kad se ljudima otvori prostor jer mi smo u zajednici financijskog tržišta, praktički u svih ovih 27. zemalja mi možemo otići i zadužiti se. I to će naprosto natjerati da drugačije razmišljamo. Ali kažem, država je ta koja mora nešto učiniti. Međutim, želio bih još nešto reći. Nisu građani otišli u minus na tekućem, prije svega na tekućem i po karticama zbog toga što je to bio njihov hir, zato što su oni skloni velikoj potrošnji. Kolegice i kolege, prije godinu i još nešto dana cijena struje, plina i grijanja otišla je preko 30% gore ili živite u privatnim kućama ili živite u stanu ste svjesni činjenice da računi za prvi i drugi i treći mjesec ove godine, ja ne pamtim da je zima bila ovako topla, su veći nego prošle godine kad je Hrvatsku pogodilo snježno nevrijeme u prvom i drugom mjesecu. Pa kako se to može dogoditi? Ali ne dižete formalnu cijenu plina, nego promijenite način obračuna i onda najedanput nemate više onaj plavi dim nego imate crvenkasto žuti, itd. i plaćate to što plaćate. Ali vrlo interesantno da HEP prikazuje dobit od milijardu i pol kuna. E sad se postavlja jedno pitanje, da li je nama u ovoj situaciji bilo bitnije da HEP iskaže dobit od milijardu i pol kuna koju ne investira nigdje i neće je nažalost investirati sljedećih godinu dana nigdje, ali tih milijarda i pol kuna je uzeta iz džepa hrvatskih građana. Mi smo imali istu situaciju 01.07.2010., došao je prijedlog na Vladu da se digne cijena energije 20%. Ministarstvo financija je tada zaustavilo taj prijedlog iz jednostavnog razloga što je hidrogodina bila takva da je bilo očito da će biti proizvedeno toliko najjeftinije struje u RH da naprosto nema potrebe dizati tad cijenu, ajmo vidjeti što će biti za tri ili četiri mjeseca. A mi smo hrvatskim građanima uzeli milijardu i pol i sad vam ja postavljam pitanje, kolegice i kolege, koliko je od tih milijardu i pol nažalost završilo u ovim blokadama? Ili su se zadužili, otišli u minus na tekućem ili platili račun za struju. Jer ako ne platite račun za struju, doći će vam iskopčati struju, nema tu milosti. Dakle, to su sve stvari koje su naprosto tu oko nas, koje se događaju i kada sam rekao nisam rekao gospodine ministre krivo ste me razumjeli da će ovaj zakon napraviti nered. Ja sam rekao ako se stvari jasno ne definiraju da onda iz pokušaja da se napraviti red nažalost se može dogoditi nered. Da li u trenutku kada se zatezna kamata fizičkim osobama smanjuje sa 14 na 10,35, a pravnim osobama sa 17 na 11,35 da li je to nešto presudno što će njima u ovom trenutku pomoći? Možda je, ali s obzirom na masu dugu, s obzirom na strukturu prije svega govorimo o gospodarstvenicima njihovog kapitala, njihove bilance gdje praktički 90% njih je nesposobno da se kreditno zaduži nažalost to njima neće puno pomoći. pomoći. Rekao sam klub HDZ-a je spreman svaki zakon koji će pomoći ili hrvatskim građanima ili hrvatskom gospodarstvu podržati dakle to nije sporno. Mislim da nema nikakvog razloga da bude različita zatezna kamata za pravne i fizičke osobe i zato ćemo dati amandman kojim predlažemo da ta zatezna kamatna stopa bude ista, a Vladi predlažemo da država za svoja potraživanja smanji kamatnu stopu na 7, na takav način pošalje bankama pa neka se banke igraju. Mogu oni pričati što god hoće o tržištu, međutim rekao sam oni prodaju robu, to je roba. Vi ako nećete ići u trgovačke lance i ako nećete kupovati robu mjesec dana 31., 32.dan ćete vidjeti velike reklame popust jer niste kupili njihovu robu, ona im propada. Tako i banke, banke već dvije godine vrlo malo te svoje robe prodaju morat će i one razmišljati. Druga stvar, ono što sam rekao da se otvara tržište europske zajednice, morat će ona razmišljati da neki komitenti ne odu nekome drugome jer ako ja uzmem svoj depozit odem kod neke druge poslovne banke i mojih 100, 200 ili 300 plaća ne ide preko te banke nego ide preko neke druge banke, e bogme će se ona zamisliti. Možda je baš zbog toga država trebala napraviti u ovim kriznim trenucima da sve plaće i mirovine idu preko poštanske banke i neka ima račun gdje god hoće. Meni nitko ne brani da imam račun u poslovnoj banci koliko god hoću ali meni će država isplatiti plaću preko Poštanske banke, možda bi ih na takav način prisilili da se ponašaju drugačije. Međutim, ja smatram da je ovo zajednička utakmica i svima je interes da u ovoj zajedničkoj utakmici pokušamo se izvući iz ovoga svega skupa. Neki zajedničku utakmicu igraju raširenih ruku i otvorenog srca, a neki igraju itekako sa figama u džepu. Ponavljam, i to je nešto što naprosto smatram da je tako, Ministarstvo financija kao kuća je uvijek imala velike protivnike u njima, pitanje kako se u ovoj cijeloj priči ponaša Centralna banka, kolike su njene mogućnosti. I to je isto nešto o čemu treba otvoriti pitanje jer Hrvatska si ne smije dozvoliti 7.godinu recesije. Mi Mi moramo kapitalizirati ulazak u EU. Kolegice i kolege, izgubili smo seobu kapitala početkom devedesetih godina, nakon ove krize dogodit će se još jedna seoba kapitala. Ako je Hrvatska nespremno dočeka, to je povijesna tragedija za Hrvatsku i povijesna tragedija za našu djecu jer opet će oni koji bi trebali investirati u Hrvatsku otići negdje drugdje i promašit će nas. Devedesetih ih je spriječio rat, naprosto u ovom trenutku nema nitko na to pravo da te investitore zaustavi i da ostanu u Hrvatskoj i da nešto naprave i onda nećemo raspravljati o ovakvim temama nego ćemo raspravljati o nekim drugim temama. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Poštovana kolegice zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, replika. Meni je drago kolega što ste prepoznali dobre stvari u ovom zakonu i što ste i sami rekli da ovaj zakon treba podržati. Kada govorite i kada dajete podršku upravo na ovakav prijedlog da se kod isplate dugovanja najprije naplaćuje glavnica, a onda troškovi i kamate. međutim ja odgovarajući vama to je ujedno i moj prijedlog, to je znatno poboljšanje u pogledu i rasterećenje samih građana u pogledu ugovora o kreditu, međutim ono što smo mi imali u Zakonu o obveznim odnosima koji je devedesetih godina nestalo, a to su bile izričite norme i Zakon o obveznim odnosima obilovao je upravo ograničenjima i detaljnom razradom sadržaja ugovora o kreditu, međutim on se dugo vremena uopće nije poštivao. Zakon o bankama, banke su radile ne samo po Zakonu o bankama nego i po svojim unutarnjim pravilima i apsolutno negirali jedan od najvažnijih zakona poslije Ustava u jednoj zemlji, a to je Zakon o obveznim odnosima. Prema tome, ono što mi se čini da bi do kraja pomogli građanima kod bilo kakvog obračuna, bez obzira što je ovo veliki napredak u odnosu na postojeće stanje da se stavi generalna norma da kamata bilo ugovorna ili zatezna nikada ne smije prijeći glavnicu. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** E kolegice Antičević kada govorimo o Hrvatskoj i o nekim stvarima onda ipak moramo uzeti nekakva vremenska razdoblja. Jedno je bilo razdoblje do trenutka kada je Hrvatska počela pregovore, a drugo je bilo razdoblje kada je Hrvatska ušla u EU. Mi danas kao članica EU se možemo puno snažnije i jače postaviti nego što smo bili u fazi pregovora jer onda su oni koji ste malo taknuli s nekim zakonom otišli kod tužibabe u Bruxelles, tamo su vas tužili, moćne i jake interesne skupine su vas napale od trošarina na duhan preko onih SMS poruka i svega sličnoga i vama se naprosto počne odugovlačiti jedno poglavlje. I onda vi u panici da to poglavlje zatvorite pristanete na neke stvari, ali danas nama niko ne može zatvoriti nikakvo poglavlje i ja mislim da ove stvari su 10 puta važnije od Lex Perkovića i ove su tu stvari na kojima se Hrvatska treba tući i ovo su stvari na koje nama Europska komisija neće previše zamjeriti. Zašto? Zato što mi štitimo svoje interese. Druga stvar, ništa te banke neće izgubiti, ništa neće izgubiti telekomunikacijske kompanije koje godišnje u Hrvatskoj imaju dobit skoro 3 milijarde kuna i tih 300 milijuna kuna što će uplatiti u državni proračun njima je to kao da je vas netko pozvao na kavu. Ali zato moramo ne politizirati oko nekih stvari, ne rušiti institucije nego graditi institucije koje će biti temelj za argument da to želimo ostvariti i to je bit cijele priče. Jer da nismo osnažili te institucije nikada ne bi završili pregovore. Ali ako vi srušite instituciju koja vam mora napraviti temelj da bi obrazložili zašto ste nešto uveli onda ste vi od početka osuđeni na utakmicu. To je ista priča da netko Kovaču sada uzme Rakitića i Modrića i šta ja znam Ćorluku i Pletikosu i da kaže odi igrati …/Govornik se ne razumije./… Brazila i dobi ih sa 5:0, nema šanse. Institucije su te koje su oružje, jedne političke snage i Vlade za borbu u Briselu.

kada je središnja banka i guverner otpustili iz sredstava pričuve 16 milijarda kuna pod izgovorom da će svaka kuna završiti u gospodarstvu i da će odgovarati svatko onaj tko ne bi upotrijebio tu jednu kunu u razvoju poduzetništva i gospodarske aktivnosti. A onda su banke kada su dobile taj novac 16 milijarda ucijenile Republiku Hrvatsku, ministarstvo i vas i odobrile kredit od 6,75 čini čini mi se po kamatnoj stopi. A na ta sredstva su imale u izvoru sredstava 0,25% kamatu pasivnu. Eto kako se odigravalo, niste mogli reagirati jer su vas ucijenili, nije bilo sinkronizacije između Središnje banke i Vlade jer je Središnja banka vodi svoju politiku a ne politiku, nacionalnu ekonomsku politiku. Kada ste govorili o jedinstvenoj zateznoj kamatnoj stopi apsolutno podržavamo ovakav zakon ali da je jedinstvena kamatna stopa za sve i da referentna kamatna stopa ne bude ovakva kakva je definirana, jer nije referentna nego da se veže za Euro LIBOR plus određenih postotnih poena. Kada govorimo o kamati na štednju pa izvori sredstava određuju cijenu kapitala. U Hrvatskoj je godinama a još uvijek kamata na štednju veća od stope inflacije. Neka mi se nađe država u Europskoj uniji gdje je kamata na štednju veća od stope inflacije u toj zemlji. A kod nas je bila tri puta veća od stope inflacije. Naravno da je to poskupilo kapital a banke nisu nisu bile uopće potrebne za novim kreditnim plasmanima jer su imale već dovoljno kreditnih plasmana i samo su mijenjale već odobrene kamatne stope povećavale i iz tih sredstava namirivale sebi dobit. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Vidite kolega Marić, mnogi optužuju tada Vladu da nije htjela priznati da je kriza a mnogi su tada sa figom u džepu očekivali da će kriza vrlo brzo prestati i da će tu krizu vrlo skupo naplatiti od države. država je naprosto morala isplatiti mirovine, plaće, plaća troškove u zdravstvu itd.. Međutim, vrlo je interesantno da je međunarodno financijsko tržište reagiralo puno povoljnije od domaćih banaka i mi smo se praktički po prvi puta tada u povijesti Hrvatske izdali obveznice u Americi po daleko povoljnijim uvjetima. Ali pustimo to je vrijeme prošlosti, događalo se što se događalo, krive Drine se nažalost ne mogu ispraviti. Međutim, mislim da naprosto u ovom trenutku nitko nema pravo na figu u džepu. Naprosto nitko nema pravo. Jer nitko nije došao na čelo neke institucije i nitko ne raspolaže zato što je lijep i pametan nego zato što ga je netko predložio i nitko u tim institucijama ne raspolaže sa svojom djedovinom nego su to novci hrvatskih građana. I sve moguće, sva moguća sredstva ako se ujedine i ako se gurnu tamo kamo se trebaju gurnuti onda možemo nešto napraviti. Međutim, Ministarstvo financija vam je obično kao brod na uzbrkanom moru ima nekakva stara vesla i polupolomljeno kormilo i taj brod je prepun i svatko želi vam ukrasti jedno veslo i polomiti to kormilo da bi možda on bolje veslao ili spasio sebe u toj cijeloj priči. Tako vam je i sa Centralnom bankom, ja sam tu nekoliko puta rekao ovdje na ovoj govornici oni mene podsjećaju u ratu na one …/Govornik se ne razumije./… kao ja, kao predsjednik Križnog štaba su mi svaki dan dolazili, pregovarao s njima, oni su došli zbog jedne teme i to što su ovi preko Kupe derali po nama i cijela gorica se tresla to njih nije bilo briga, njima je bilo bitno onih 5 košara kruha koje smo mi skinuli jer je u proteklih nekoliko dana 300 vojnika pobjeglo. Tako i Centralna banka drži lekcije lijepo sa distance i to je najbolje. Nažalost oni su otišli iz bilo kakve kontrole nama, oni su sada praktički upućeni prema Briselu,

Poštovani zastupnik Ivo Jelušić, replika. govoreći o opterećenosti građana, njihovim dugovima kako je to HEP prošle godine imao veliku dobit i da bi bilo bolje da snize cijene kako bi građani manje plaćali. Ta vaša priča na prvi pogled je prihvatljiva, …/Govornik se ne razumije./… i a da ne kažem do u nedavno, do prije godinu, dvije, tri dana bila je apsolutno prihvatljiva. Međutim vi zaboravljate da je HEP na tržištu i da nitko od nas ne mora uzimati struju od HEP-a. Prije par dana su došle, nude od RWE-a a ne od HEP-a, nisam htio jer ja znam da u toj cijeni oni imaju profita jedni i drugi i treći pa radije da taj profit ostane HEP-u u državnoj firmi nego RWE-u njemačkoj firmi. Prema tome, ako HEP sa konkurentnim cijenama na tržištu a je konkurentan ostvaruje dobit, to je dobro. Bilo bi žalosno kada državna firma HEP dakle bi imala cijene približne ili konkurentne u uspoređivanju sa drugima i ostvarivale gubitak a drugi radili sa dobiti. Prema tome, ta činjenica da je HEP dakle na tržištu i da se na tržištu nose sa svojom cijenom sa ostalim ponuđačima, jer velim su cijenama tu negdje i da pri tome ostvaruju dobit to je dobra stvar a ne loša stvar. Prema tome, ja mislim da je to, treba gledati i sa te strane. Jer nemojmo samo pristati na to da nikada nemojmo se pomiriti sa time da HEP bude gubitaš ili da nema dobiti a da cijene bude imao kao i konkurencija. Ako imaju iste cijene kao konkurencija ostvaruje dobit, to je super. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Jelušić, vidite vi govorite nešto, a vaša Vlada napravi suprotno. Vaša Vlada potpiše ugovor sa Slovencima o kupnji struje za 250 milijuna kuna. To je nevjerojatno. O tom istom HEP-u kojem bi trebalo navodno dati ovo. Međutim, ja se nikako ne mogu složiti s tim da su hrvatski građani napumpali dobit HEP-u od milijardu i pol kuna, a te novce nisu ništa investirali. Platili državi 20% poreza na dobit, dakle državni proračun s tog osnova je bogatiji 300 milijuna. Dakle hrvatski građani su platili još jedan porez državi i to je ono što po meni nije dobro. Da HEP tada nije digao struju vjerojatno i ove konkurentske tvrtke koje su došle u Hrvatsku ne bi imale toliku maržu nego bi išli sa nekakvom maržom da se prilagode HEP-u. s obzirom kakav energetski sustav Republike Hrvatske, govorim o proizvođačima struje, dakle Hrvatska kad ima dobru hidro godinu onda ima vrlo jeftinu struju. Kad ima lošu hidro godinu onda nažalost mora kupovati struju na svjetskom tržištu. Struja vam se kupuje na burzi ko i novac i sve ostalo. Dakle vi imate mnoge distributere koji sad nude se da vas opskrbljuju sa strujom koju struju kupuju na burzi, nemaju oni nikakvih zaliha struje. On ode i kupi je na burzi i molim lijepo. Prema tome, ali Vlada em uzme od Slovenaca kupuje struje, ajmo mi sad dat HEP-u da on distribuira plin pa ćemo vidjet što će bit. I dogodi vam se ovo veselje nažalost sa Ukrajinom, dogodi se jedan energetski poremećaj, cijena plina ode gore i HEP napravi gubitak. I šta onda? Šta onda? Ne možemo s jedne strane pričat o tržištu, a s druge strane postupamo po najtvrđim modelima dogovorne ekonomije pa tako se u vrijeme socijalizma nije postupalo. Dakle s jedne strane liberaliziramo električnu energiju, a s druge strane trgovinu plina totalno zabetoniramo. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković, replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Šuker, ja sam primijetio ovaj navod gdje ste rekli da HEP uzima iz džepa hrvatskih građana. Mislim da ste vi to jasno elaborirali, ali ja bih baš u ovom segmentu plina plina malo podvukao neke stvari koje mi se čine gdje se uzima iz džepa hrvatskih općina, a posredno iz džepa hrvatskih građana. najnovijom uredbom Hrvatske Vlade o eksploataciji ugljikovodika, onoj poznatoj renti, omjerima ovim znate da je to sada, ne trebamo to pojašnjavati, sigurno se uzelo općinama, ja dolazim iz tog kraja gdje participiramo energetskim potrebama, gotovo glavnina plina dolazi iz kraja iz okruga Podravina gdje i moja općina i još ostale i svim izračunima, bez obzira tko bio, se uzima tim općinama gotovo 30% ovom raspodjelom. Ali gledajte, nije samo tu kraj priče. Problem je u tome što se cijena plina ova koja se obračunava HEP-u nije onaj 2,20 nego 1 cijeli i ne znam koliko. Na dodatni način se dakle još dodatno oštećuje ove općine. S time naravno su dovedene u jedan nezavidan položaj jer su planirali ta sredstva, sada odjedanput ih nema. Naravno projekti su isto tako upitni, dakle djeci gradnja vrtića i sve ostale stvari. Naša djeca isto imaju potrebu, a naravno da one štetne posljedice tih eksploatacija ugljikovodika uživaju dakle od onoga sumporvodika, da ne govorimo žive i svih ostalih štetnih faktora. Dakle to je jedan način koji sigurno nije dobar i u lokalnoj sredini nije dobro prihvaćen. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Milinkoviću, sve ono što hrvatski građanin skuplje plati u trenucima kad mu pada plaća i kad ostaje bez posla ga tjera da ode u minus na tekućem ili da ispegla karticu pa da mu to ide na nekoliko mjeseci i dovodi ga u poziciju da ulazi u nekakvu kreditnu obvezu po visokim kamatama na što naprosto ne bi bio u poziciji da mu se nije dogodilo to što mu se dogodilo. Ali on ne može da ne koristi električnu energiju, ne može po zimi da se ne grije, ne može da ne šalje djecu u školu i da da im plaća određene troškove. Dakle sve je to nešto gdje je država mogla reagirati, a to je onaj socijalni segment proračuna gdje je mogla na određen način dirigirati kako cijenu energenata u ovim teškim trenucima, a ne s jedne strane se ponaša totalno liberalno, totalno tržišno, a tamo s druge strane gdje nama paše tamo ćemo biti totalno konzervativni jer na takav način šaljemo jednu užasno negativnu poruku svim investitorima koji žele investirat u Republiku Hrvatsku jer mi moramo bit svjesni da samo 70, 80 tisuća novih radnih mjesta je nešto što će Hrvatsku izvući iz ove krize i nešto što će smanjiti ovaj broj blokiranih građana koji ne mogu platit svoje obveze. Jedino to, sve drugo su priče za malu djecu, ali da bi to napravili onda onima koji su u stanju otvoriti ta radna mjesta moramo dat prostora, moramo im pružit ruku prijateljstva, a ne ih stalno proglašavat neprijateljima države, neprijateljima ovakvim, onima koji ne plaćaju ovo ili ne plaćaju ono jer naprosto svatko danas tko investira, tko otvori jedno radno mjesto ulazi u jednu veliku avanturu i zbog toga mu treba čestitati i treba

Ja bih još dodao tome nekoliko riječi. Naime ja nisam pobornik, nisam osoba koja olako vjeruje u teorije velikih zavjera, ali svakako da je vrlo indikativno su ovih dana rekao bih transferi desetljećima u bankarskom sustavu i to upravo iz Erste banke u dvije državne banke, najprije u HBOR, a sada najavljeni transferi u Hrvatska poštansku banku Dodatno spretnost takvih transfera rekao bih pojačava činjenica da se radi o smjeni dviju uspješnih uprava ili dvaju uspješnih direktora pa onda se možda s pravom postavlja pitanje zbog čega se to na takav način radi ili se tu radi možda o potrebi ubrzane privatizacije državne banke ili nečega drugog. Bilo bi dobro da se o tome Vlada pa i Ministarstvo financija na određeni način i očituje. Ako se sjećate ja sam na aktualnom prijepodnevu postavio pitanje ministru pomorstva, prometa i infrastrukture o razlozima koji to vode Vladu i resorno ministarstvo da se privatizira i još jedna iznimno uspješna državna firma kao što je ACI. Evo ovih dana čujemo da se doista takva privatizacija priprema, iako mi je ministar negativno odgovorio. Ali evo i danas jedan tjednik o tome piše kako se priprema privatizacija ACI-a ne bi li se spriječilo preuzimanje nekog drugog koji je manje poželjan poželjan mogući vlasnik ACI-a pa onda ćemo takav proces privatizacije usmjeriti prema nekom drugom koji nam je očito prihvatljiviji i poželjniji. Kao da taj drugi ne može sutradan prodati svoj udjel u tom ACI-u nekome drugome. Prema tome što želim reći? Želim reći da da bi bilo dobro da Vlada vrlo jasno uputi i upozna hrvatsku javnost i nas zastupnike što doista smjera sa iznimno uspješnim državnim firmama kao što je u ovom slučaju Hrvatska poštanska banka … …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… … i kao Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bačiću, nije samo ACI. Mi ćemo vjerojatno razgovarati još puno i o privatizaciji Croatia osiguranja. Vrlo interesantna tema. Međutim, vjerojatno vam je promaklo novi zakon o HBOR-u. Novi zakon o HBOR-u kaže da sve kredite preko 100 milijuna odobrava Vlada Republike Hrvatske. Onda HBOR više nije banka, HBOR je nekakva institucija kvazi kreditna s kojom dirigira Vlada. Da li je možda predsjednik uprave otišao zbog toga što nije htio slušati nekoga? Da li je predsjednik Uprave HPB-a koji ima sigurno jedno vrhunsko znanje iz bankarstva jer je bio dugo i viceguverner iz HPB-a otišao zbog toga što možda kad se radi o …/Govornik govori engleski, ne razumije se./… za HPB vrlo je interesantno da upravo iz one banke koja je htjela kupiti, bila najozbiljniji kupac, pa na kraju odustala od HPB-a tu su došli kadrovi na na čelo HPB-a. Možda je to jedan uvod u transakciju, znate. To je isto kao što ćemo sutra, pa prekustra imati jedan, zapravo jedan uvod u utakmicu Brazil – Hrvatska. Možda je i to uvod u jednu utakmicu koja će se vjerojatno odigrati, ali ne po jasnim pravilima. Poštovani zastupnik Draženko Pandek, replika. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem uvaženi kolega. Vi ste se u svojoj raspravi zapitali da li će ovaj zakon pomoći, izrazili ste dvojbu da li će pomoći. Pa mislim da je sasvim jasno da će pomoći, jer će upravo smanjiti iznose kamata koje tvrtke trenutno plaćaju na iznose glavnica i više neće morati plaćati tako u određenoj mjeri tako visoke gulikožne kamate. Da li bi te kamate trebale biti i dalje manje? Slažem se da bi trebale, ali nema dvojbe da li će pomoći. I one čak koje su opterećene ovrhama gdje se ne mogu izvući iz dužničkog ropstva. Zašto? Zato jer neprekidno plaćaju iznose kamata, niti ne mogu smanjiti glavnicu jer ogromni iznosi tih kamata ne stignu biti podmireni s trenutnim tekućim priljevom novca i nikada se niti ne stigne, dakle do mogućnosti da se počne otplaćivati glavnica. Na taj način neki otplate i dvostruku i trostruku vrijednost glavnice i još uvijek niti ne počnu otplaćivati glavnicu. Sada će, dakle i oni koji već imaju ovrhe i koji su pa može se stvarno reći u određenom dužničkom ropstvu, pa oni ne dođu u priliku, dakle smanjiti glavnicu od iznosa tako ogromnih kamata. Ipak mislim da će se ovim zakonom donekle vidjeti svjetlo na kraju tunela. Njima će ovaj zakon itekako pomoći. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Vidite kolega Pandek, ovdje imate ključno pitanje. To su sadašnji dužnici i budući dužnici. Ovaj zakon može pomoći sadašnjim dužnicima, budućim dužnicima teško, jer ljudi su se toliko opekli da će itekako paziti kad ulaze u kreditne odnose da ne dođu u poziciju plaćat zatezne kamate. Druga stvar. Kod ovoga kad govorim o tome da se najprije skida glavnica onda kamate moramo razlučiti da li se tu radi o zateznim kamatama ili se tu radi o redovnim kamatama. To je velik razlika, jer vi kad plaćate kredit onda imate redovnu kamatnu stopu. I kako vam se smanjuje glavnica, tako vam se smanjuju i kamate. Na početku vam je u principu vrlo visoka. Ali kasnije to je osnovni kamatni račun. Ali samo mi recite da li bi vi po tom principu išli na to da kamate ne plaća, a glavnicu plaća. Onda kakav će tretman imati taj dug za kamate? To je jedan novi financijski izraz koji će Hrvatska patentirati. Vi ga morate definirati kakav je to dug, kakav je to dug, dug za kamate. Dakle, na koji se više ne plaćaju kamate što je logična stvar. Ali morate jedan potpuno novi financijski izraz za to napraviti. Druga stvar što se vama događa? Sa smanjenjem glavnice vama se u principu smanjuje i kamatna stopa i vi onda pod istim kreditnim uvjetima i kamatnom stopom niste digli kredit. I onda onaj opet tko plaća redovno kamate i kredit ispada bedak, jer njegova kamatna stopa na kredit je puno veća od ovoga. Jer on će u jednom trenutku, kamate uopće neće platiti, a glavnica će se smanjiti za minimum. I na te kamate koje su mu ostale neće plaćati kamate više, a glavnice neće imati jer nema na što plaćati kamate. Dakle, dobivate jedan novi financijski surogat koji se mora zakonski definirati što je to. Morate ga zakonski definirati. Ja nisam htio otvarati to pitanje zato što nije predmet ovog zakona, ali to je jedno vrlo, vrlo široko pitanje koje … …/Upadica predsjednik: Hvala Poštovani zastupnik Frano Matušić, replika. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo kolega Šuker, postavili ste pitanje zašto ne bi sve plaće i sve mirovine išle preko Hrvatske poštanske banke. Ali zašto ne bi i svi depoziti državnih institucija? Zašto ne bi svi depoziti lokalnih tvrtki, lokalne samouprave zašto ne bi išli preko Poštanske banke? Zašto mi ne bismo osnažili taj instrument upravo sada u vrijeme krize? Možda će neki reći nije u skladu sa tržišnim postupanjem. Međutim, kad se sjetimo početka krize onda možemo se prisjetiti i trenutaka kad su države EU imali posebne mjere kojima su zapravo na neki način stavili sa strane tržišno natjecanje i privilegirali su svoje kompanije. 2009., 2010. godina je upravo bio trenutak kada su favorizirali zapravo svoje tvrtke te iste države koje su govorili da se mi moramo tržišno ponašati. Ja se slažem da se trebamo tržišno ponašati međutim riječ je sada o gospodarskoj krizi koja je kao što ste vi već rekli sedmu godinu tu. Međutim, treba se podsjetiti, ja mislim da to trebamo mi isticati, 2011. smo imali dva kvartala uzastopnog rasta BDP-a. Dakle, dva kvartala uzastopnog rasta i da nije došlo do smjene vlasti i da je došlo do kontinuiteta ja sam uvjeren da ne bi došlo do daljnjeg pada i daljnje erozije cijelog sustava gospodarstva u RH. Ali dobro, to je sasvim drugo pitanje. Što se tiče uzročno posljedičnih veza spomenuli ste maloprije ERSTE banku, ja bih vas podsjetio na jedan drugi slučaj. Recimo prodaja Croatia osiguranja gdje točno vidimo da se mijenjaju čelni ljudi kako bi kadrovi koji su došli pripremili prodaju u određenim institucijama sa kojima imaju veze. Vi ste spominjali taj slučaj, ja kažem evo Croatia osiguranje konkretno. Krešimir Starčević koji je došao u tu instituciju kako bi je prodao zna se kome. Dakle, mislim da je to pitanje koje bi trebala neka druga institucija

bila jedna ideja da se napravi financijski holding Croatia osiguranje i Poštanska banka i da tu bude sa infrastrukturom FINA-e i Pošte da bude centralni financijski instrument RH. Jer gledajte, država Hrvatska sa proračunskim korisnicima, sa poduzećima godišnje okreće 100 i još nešto milijardi kuna. I da to ide na takav način onda bi to možda ne bi HPB bio ovakav i možda ne bi danas vodili ovakve razgovore nego bi HPB diktirao nekakav tempo ali pod tržišnim uvjetima, da se razumijemo, a drugi bi se borili da privuku ove depozite. On bi se borio da Peru, Boru, mene ili nekog privuče sebi da imam polog kod njega bez obzira što dobivam plaću preko Poštanske banke. Dok se ne otvori takvo tržište nema ništa. Druga stvar, nije mi jasno zašto bivši guverner cijelo vrijeme ima ideju ugasiti male banke regionalne? Pa ako te banke nemaju budućnost po procjenama centralne banke koja vodi i kontrolira i analizira bankarski sektor onda je bila logična stvar da se skupe ti direktori, vlasnici tih 15-ak, 20 malih banaka i da im se kaže gospodo ajmo se udružiti sa Poštanskom bankom. I mislim da je to nešto što je trebalo u Hrvatskoj napraviti. Međutim, što se nama događa? Naprave se new …/Govornik se ne razumije./… i onda ovi kažu da je maltene Poštanska banka šrot. Mi smo to napravili pokusno 2009. i kad mi je netko rekao da će mi za 25% dati 50 milijuna eura onda smo rekli hvala lijepa odi ti doma. I sad bi nama netko Poštansku banku kupio za 100 milijuna i mi bi trebali biti presretni? Ali, u ovakvim situacijama ako se hoćete boriti protiv nekoga onda morate imati instrument. Jedan je institucije, a druga je financijska institucija preko koje možete diktirati nekome izvana. Jer onda diktirate uvjete tržišta, ne može vam reći da radite nešto mimo pravila EU. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite kolega Grubišić. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Čestitam gospodine ministre, nismo se vidjeli otkad ste postali ministar. Ovaj zakonski prijedlog klub HDSSB-a će podržati. Jasno da je on bio populistički ili polu populistički, ipak u neku ruku nekakav napredak. Međutim, moram reći da je klub HDSSB-a također priložio u ovom dnevnom redu i uvršteno je u točki 39. prijedlog zaključka o provedbi prethodne rasprave radi zakonskog zaustavljanja ovrha, pljenidbi i deložacija hrvatskih građana iz jedine nekretnine koju imaju u vlasništvu, a u kojoj stanuju. Dakle, nešto što bi bilo vrlo vrlo blisko zapravo namjerama i ovog zakonskog prijedloga kojega imamo na klupama. Eto što se, dakle što se događa da je to nekako u isto vrijeme i u istom dnevnom redu, a ovo je točka br. 1. ovog dnevnog reda, dakle Zakon o kamatama, ne smeta da spomenem da je klub HDSSB-a osjećajući a već i ranije navodeći nekoliko puta još od vremena bivše Vlade govoreći o dužničkom ropstvu hrvatskih građana a ja sam osobno zaradio barem jedno tri opomene dosada jer je riječ dužničko ropstvo odnosno ta misao bila u neku ruku skrivana i nijedan od ministara niti od predsjednika Vlade nije htio priznati da se radi o dužničkom ropstvu hrvatskih građana, a evo i tvrtki i ostalih. Ta riječ dužničko ropstvo i spomen recimo Grčke koja je također dospjela u to bilo je bogohuljenje na Vladu, na ministre financija i na sve ostale institucije koje se zapravo bave ovom materijom. Ja danas i govorim umjesto magistra ekonomije Krešimira Bubala koji je spriječen da dođe a bio je prijavljen za ovu raspravu pa ću pokušati barem, iako sam po struci sasvim nešto drugo, dakle liječnik, pokušati nešto iz te ekonomske računice i računice o kamatama izreći a što mislim da je suvislo. Dakle, hoće li ovaj zakonski prijedlog o kamatama sa smanjenjem zateznih kamata i redovne kamate doprinijeti građanima RH za što smo mi ovdje zastupnici zapravo i izabrani u Hrvatski sabor? Zašto su građani završili ne u bankrotu jer bankrot ne postoji za građane, on ne postoji, nego zašto su završili u dužničkom ropstvu? Pitamo li se zašto su dospjeli u dužničko ropstvo? 60 tisuća tvrtki i 314 tisuća građana je blokirano zbog dugova koje ne mogu otplatiti. Građani su završili u dužničkom ropstvu ne samo zato jer su kamate visoke, rekao bih najviše u Europi, negoli i zbog toga što su porasla, što je porasla, porasla su opterećenja građana prema državi u visini raznih poreza, porastao je broj parafiskalnih nameta, porastao je PDV sa 23 na 25% iako je obećano 21, porasla je cijena struje, cijena vode, cijena plina. Opterećeni takvim porastom cijena i skupom državom za koju građani moraju izdvojiti, što se dogodilo? Građani su se počeli da bi ostvarivali izvršavali sve svoje financijske obveze počeli se zaduživati. Kod koga? Jednostavno država je otjerala građane prema, natjerala ih na mlin banaka. Pa ljudi dižu kredit i za Pričest kad imaju, i kad ima Krizma, i kad ima vjenčanje, i kad ima sprovod, i kad ima kirvaj ili dernek kako kažu u Hercegovini i za sve drugo što nikada nije bilo. Tako smo utjerali građane u dužničko ropstvo, a broj nezaposlenih je rastavo, BDP trajno sigurno pada, broj nezaposlenih raste, broj ljudi koji su zaposleni stagnira ili pada i što smo napravili? Tako smo mi doveli građane, mi, ova država i snosi svu odgovornost. Pa i ova mjera o smanjenju kamatne stope je samo kamilica, mali andol kako bi rekli mi liječnici, da bi malo bol bila manja. Ali plediram na ministra da nastavi i dalje u ovom smjeru. Ne samo da ovo bude privremena mjera, kako ovdje piše u zakonu godinu dana, nego da ova kako je već neko spomenuo kamatna stopa, zatezna i ostala, onu koju propisuje i država prema građanima bez obzira na ono što propisuje banka svojim internim pravilima, da bude još manja. Nadalje, mi ovdje u Saboru, Hrvatskom saboru, hrvatski zastupnici imamo pravo promijeniti i Zakon o obveznim odnosima u kojemu će glavnica i otplata glavnice doći na prvo mjesto, a tek potom kamata i troškovi ovrhe ili drugi troškovi koji se vežu uz dugove bankama ili nekome drugome kome je čovjek dužan, ili tvrtka ili firma dužna, obrtnika. Dakle, jednostavno moramo promijeniti jer inače ne samo da će otići građani, nego zapravo i država je u dužničkom ropstvu, svi skupa smo u dužničkom ropstvu i što smo napravili od Hrvatske, da ne kažem možda ružno ili grubo, nešto poput jedne kolonije koga, kaže gospodin jedan ovdje koji je govorio, imaju tri grupe kartela, sektora ili pak kako neko sebe voli nazivati bankarskom industrijom. Dakle, financijski sektor, distribucijski sektor dakle stranih, prije svega uvoznika i telekomunikacijski sektor koji je imao dobit za prošlu godinu 3 milijarde kuna. O prodaji banaka koje su dokapitalizirane sredstvima hrvatskih poreznih obveznika, a onda prodane, proda, da ne kažem …/Govornik bankama za koje, od kojih se vlasništvo, za neke od njih nije ni utvrđeno tko je zapravo stvarni vlasnih tih privatnih banaka, a danas posluju u Hrvatskoj i o njihovoj dobiti kroz sve ove godine da ne govorimo. Ovdje su spominjane milijarde kuna koje su na ime zateznih kamata iznesene iz Hrvatske ili zarađene na muci i znoju hrvatskih ljudi i na činjenici da danas imamo evo 300 tisuća blokiranih građana i 60 tisuća tvrtki. A taj njihov dug koji su oni dužni prije svega bankama, tim dugom, i mukom, i znojem, jednim grčom u kojemu se ti ljudi nalaze, plaćaju se bonusi menadžera hrvatskih da kažem privatnih banaka. Da, bonusi se isplaćuju zapravo iz dugova, iz kamata a ne iz dobrog rada banke. O plasmanu kredita, o tome koliko ima rizičnog plasmana, pa ti menadžeri, oni čak da kažem, i njima i godi kada je kredit rizičan jer oni na dugu, na ovrsi upravo i dobivaju te svoje bonuse, a ne na realnom rastu i stanju banke. Je li ovaj izraz dužničko ropstvo jedan verbalni alibi za donošenje ovakvog zakona? Ja ne vjerujem, ja mislim da je ministar potpuno realan i svjestan, i to je izrazio javno i na televiziji, i u medijima, u kakvom je, u kakvoj stvarnosti zapravo taj izraz, ta riječ je napokon dobila svoje mjesto u stvarnosti i u javnosti. To je ono što nije možda ni zabilježeno, a posebno značajno u medijima, ali to je zaista stvarnost. Ja neću govoriti i nije možda lijepo govoriti o ljudima koje znam oko sebe i koji se očajno bore da barem svoj dio kamate vrati, a do glavnice nikada stići ne mogu. Do groba ili do smrti su jednostavno dužnici i u dužničkom ropstvu. U takvoj nesretnoj zemlji, da me netko ne bi krivo shvatio, volim Hrvatsku iznad svega, ali u takvoj zemlji u kojoj 300 tisuća ljudi je u dužničkom ropstvu, 350 tisuća ne radi, u kojoj su mirovine takve kakve jesu, zapravo to je ono što ljude čini nervoznim, blago rečeno ili nesretnim, žive i nesretni ljudi. Pa gledajte vi naše građane, gledajte u tramvaju ljude, gledajte na ulici, gdje je smijeh, gdje je veselje, gdje je druženje? Možda samo nogomet, kako kaže Šuker, ovih dana, malo sjedinjuje i ujedinjuje čini pomalo društvenima i sretnima. Ili pak nezgode ili nesreće elementarne kao što je poplava, kataklizma ili katastrofa u Cvelferiji, Gunja, Račinovci, Rajovo selo, Podgajci, Đurići, Drenovci i Strošinci, da ne zaboravim. Dakle, jednostavno iz ovog, ovo nije jedina mjera niti je jedino ministarstvo koje bi se trebalo pobrinuti za izlazak iz ovog dužničkog ropstva dok ne shvatimo da skupa država

nabavi 1600 automobila. Kažete da je to potreba, da to mora biti, a da se građanin koji je dužan i kojemu ide ovrha i deložacija to nema potrebe. Doći će policija da ga deložira, to isto mora biti. To tako ne može ići. I još sad ovo 250 automobila za potrebe MUP-a, kao da se nije znalo da će trebati i to još, pa mogli ste sve u jednom paketu kupiti. Takva skupa država koju plaćaju građani RH utjerala je građane u dugove i ovisnost o bankama i to je cirkulus jedan ili cirkus, kako god hoćete. To je zatvoreni krug iz kojeg treba izaći. Govorimo ovdje o kamatama u stranim zemljama, u EU i govorimo kako je veliki uspjeh. Je, to je po prvi puta da je država Hrvatska zadužila milijardu i pol eura po 3,8% kamata, ali to je po prvi puta u povijesti Hrvatske. i četverogodišnja povijest traje toliko koliko su drugi u drugim zemljama, počevši Slovenije, Poljske, bilo gdje, drugih zemalja zaduživali su se po 2 - 2,5% bez ikakvih problema. I u kolikoj su prednosti onda takvi koji su se zaduživali po toj kamatnoj stopi u odnosu na Hrvatsku? Ili je pak bila nečija namjera i intencija da se zapravo Hrvatska i hrvatski građani utjeraju u dužničko ropstvo. u dužničko ropstvo. O HNB-u ne bih htio govoriti, ali o HPB-u o kojoj je ovdje bilo riječ i o kojoj sam stotinu puta ovdje rekao, ali nitko me nikada nije poslušao, ni bivši ministar, ni ministri, ni sadašnji. Pa zbog čega država Hrvatska, ako je HPB u državnom, većinskom državnom vlasništvu isključivom, zašto država sa svojih 260 tisuća državnih službenika i namještenika i onih u javnom sektoru ne isplaćuje plaće preko HPB-a? I milijun I milijun i 200 tisuća umirovljenika, također preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko, svi valjda primaju plaće preko HPB-a. Zbog čega Zbog čega Hrvatska Vlada kupuje struju od Slovenaca uz ovako konkurentan HEP? Ajde neka mi to dokaže netko iz Hrvatske Vlade. Kaže konkurentan HEP i čak ima i suficit od milijardu i pol kuna, ostvario, a mi ćemo baš namjerno kupiti struju od Slovenaca. Ja ne kažem da Slovenci ne trebaju poslovati, slobodno tržište, ali zašto baš Hrvatska Vlada je istaknula to svoje valjda tržišnu orijentiranost da bi kupila struju od … poduzeća koje je u vlasništvu države, ne od HEP-a nego od Slovenaca. …

kamatnu politiku Hrvatske Vlade. ali činjenica je jedno. Stvarni život ovako kaže, negdje u 10. mjesecu prošle godine sve veće banke su davale nagodbu svojim klijentima koji su dugovali određene iznose pa tako npr. u jednom slučaju 100 klijenata koji su dugovali otprilike negdje do 10 tisuća kuna iznos za koji je već bio pokrenut ovršni postupak, banka im je dala mogućnost da se nagode ako plate jednu trećinu iznosa. Znate koliko je od 100 klijenata uspjelo platiti? Njih 7. I to je hrvatska stvarnost. Dakle, novaca nemaju. Mi ovdje donosimo dobar, bolji prijedlog, apsolutno, ali je pitanje koliko će on za hrvatske građane biti realan. Možda nešto malo da, ali za većinu koja nema, njima je sasvim svejedno kolika je kamatna stopa. Možda za gospodarstvo, za poduzetnike da, posebno ova odredba ukoliko se naravno promijeni i Zakon o obveznim odnosima da se prvo plaća glavnica, a tek onda kamata, a to zahtjeva opet izmjenu Zakona o obveznim odnosima. Prema tome ne znam koliko ćemo uspjeti do 01.07. kada je predviđeno stupanje na snagu ovog zakona, a danas je već gotovo sredina 6. mjeseca, da li ćemo to sve uspjeti napraviti. evo. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo kolegice Vesna Škare-Ožbolt. Ja bih se poslužio na vašu repliku jednom medicinskom mišlju, teško je mrtvaca animirati. Dakle onaj tko je već zamro pod teškoćama, govorim slikovito, što kažu što kažu bukvalno onako, nego onaj tko je već zamro sa ovakvom politikom, onaj tko je zapao u situaciju u koju ga je dužničko ropstvo dovelo u krah ne samo financijski nego došli smo i u krizu morala, krizu razmišljanja, krizu svega. Teško je povratiti, pa evo sami ste rekli ovu mjeru koju je jedna banka pokušala provesti da je od 100 takvih samo 7 uspjelo vratiti trećinu

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o zakonu koji možda za nas nije ovdje nije toliko bitan koliko je bitan za građane pogotovo zaone građane koji imaju problema sa vraćanjem kredita, koji moraju plaćati zatezne kamate, a pogotovo sa onim građanima a nažalost je takvih je dobar dio ili većina koji imaju tzv. minuse na svojim tekućim računima s kojima su ljudi navikli živjeti. Ja ne znam mislim da ogromna većina naših građana živi s tim minusima i na te minuse koje banke odobravaju a oni sretni što im banka odobrava taj minus jer nemaju drugog izlaza, banke im zaračunavaju zateznu kamatu koja je visoka. Bit ovog zakona svodi se na to da se ovim zakonom ta zatezna kamata definira, koliko ona maksimalno može biti i ono što je najbitnije da je ona sada manja nego što je bila prije. Prema tome ide se na jedan način na ruku građanima daim se olakša njihov život i njihova borba sa kreditima i bankama. da smo se pri tome suprotstavili ponovno ili ušla ako mogu reći ponovno ne prvi puta u zadnjih ovih godinu, dvije dana u "rat" sa bankama i bankarima i ne žalimo zbog toga i već su nas ozbiljno kritizirali zbog toga. Jer u ovom srazu između građana i banaka mi smo stali na stranu građana, ne zato kako su to neki rekli da je to populizam, nije to populizam nego je to pravda i pravednost da osigurate normalne uvjete da i građani mogu normalno živjeti ali i banke. Prema tome, ne tjeramo banke u gubitak zbog toga nego naprosto da nešto malo zarade ili da uštede na nekim drugim stvarima, a o tome ću nešto kasnije govoriti. Dakle zatezna kamata će biti manja za negdje 0,65% i drugačije se izračunava, ali građanima to puno ne znači dakle ona sada polazi od referentne a ne s kontne stope Hrvatske narodne banke, međutim građanima je bitno da će ta zatezna kamata biti niža i naravno da je dobro da se određuje na bazi referentne. Pri tome će banke nešto izgubiti, izgubit će jer više neće imati kamatu takvu kakvu su imali, imat će nešto manju i pri tome će opet moći pristojno i dobro živjeti i neće kao što tvrde dovesti se u pitanje da neće poslovati sa profitom. Uostalom na njihovu primjedbu da je ovo populizam, kako odgovoriti na to da u većini zemalja EU koji su u eurozoni je ta zatezna kamata još niža nego ovdje. A na koncu konca i ovu Vladu pogotovo u zadnje vrijeme često se optužuje da predlaže zakone i proizvodi zakone koji su liberalni koji su rezultat neoliberalnog koncepta. Ako nijedan a bilo ih je još zakona ovaj svakako nije na tom tragu nego je na tragu socijalne odgovornosti ako možemo govoriti o tim kategorijama neoliberalnoj socijaldemokratskoj, ovo je sigurno socijaldemokratski zakon, a ne neoliberalni i ne bojimo se ni tih prigovora. Dakle rekao sam u eurozoni je zatezna kamata još niža, niža za 3 do 4 postotna poena nego što je to kod nas. Naravno mi smo ušli u EU, nismo još u eurozoni, vjerojatno ćemo ući nadam se ne tako davno ali u svakom slučaju ono što želimo i mislim da polažemo na to pravo, a to je da plaćamo kamate približno jednake ili ne puno veće kao što je do sada bilo kao što su plaćali Nijemci, Austrijanci pa i Slovenci koji su naši susjedi i mi smo u EU i želimo da ravnopravno s njima dijelimo sudbinu EU pa i u ovom segmentu kada je riječ o kreditima i kamatama. Primjedba je bila Hrvatske udruge banaka, a o tom smo i na odboru raspravljali da da li treba omogućiti građanima konkretno dakle maksimalna zatezna kamata će biti 11,35, da li omogućiti gospodarstvu da oni imaju veću kamatu ugovornu, a zatezna da bude za 1 Ja osobno mislim da ne treba jer da u ovih 12-ak posto koliko je sada ta zatezna kamata ona će se mijenjati kako se bude mijenjala referentna stopa, ima dovoljno prostora da svako neko plasira kapital bilo to trgovačko društvo ili banka da na tome da pokrije svoje troškove poslovanja i troškove izvora kapitala ali da nešto i zarade. Ići na ugovornu kamatu između poduzetnika da ona može biti do 18% što se predlaže i što je bilo mislim da nije dobro. I bez obzira što će neki prigovoriti da zadiremo u slobodu ugovaranja, moj odgovor na to ako zadiremo u slobodu ugovaranja onda ne treba uopće maksimalizirati jer je kada god maksimaliziraš zadireš u slobodu ugovaranja,

Naravno da ne može. Nije konkurentan jer to drugi rade uz puno niže kamate u Europi od 2 do 3%, 1, 2, 3%, kod nas nešto više, ali uz ovu kamatu sigurno ne. Naravno neće nitko ići dakle razvijati se sa takvom kamatom. Tko tu kamatu prisiljenu je uzeti tako visoku? Samo onaj tko nema drugog izbora, tko je u problemima, tko je u gabuli. Pa da li će taj koji je u problemima ili u gabuli kako mi to kažemo kolokvijalno izaći ikada iz tih svojih problema ako bude plaćao takvu zateznu kamatu. Neće. Prema tome nemojmo, idemo pomoći onima koji su u problemu da izađu što prije iz problema a ako to ovo omogućimo što se prelaže onda to ni nećemo sigurno pronaći. Prema tome, mislim da je kamata od 12-ak% sasvim dovoljna da na njoj svatko može, onaj tko plasira novce pod tu kamatu može pristojno živjeti i pokriti svoje troškove poslovanja. Naravno pri tome treba reći da mi imamo još jedan zakon koji smo donijeli u Saboru, dva smo mi još zakona slična donijeli gdje pomažemo građanima u ovim problemima oko banaka Zakon o kreditnim institucijama i Zakon o potrošačkom kreditiranju, gdje smo u jednom dakle maksimalizirali kamatu, ona famozna priča oko švicaraca, kamatu na stambene kredite i gdje smo Zakonom o potrošačkom kreditiranju maksimalizirali ugovornu kamatu uopće dakle kamatu koju može građanin maksimalno podnijeti odnosno koju mu može uopće ne netko dati nego uopće ponuditi. da je to, da je kamata ta dakle i to je efektivno, dakle uključujući sve troškove tog kredita, sve troškove obrade itd. i kada se to pretvori u kamatu to ne smije preći, da to mora biti 1% manje od zatezne kamate. To znači da više niti jedan građanin u Hrvatskoj neće moći mu nitko ni ponuditi a kamoli dati kredit koji će biti veći od u ovom slučaju 10,35% sa tendencijom vjerojatno da se to i smanjuje. Naravno postavlja se tu pitanje i bankari već pomalo galame, dižu glas da mi njih tjeramo da rade sa gubitkom, da ne znaju hoće li moći više imati profita itd.. U zadnjih par godina hrvatske banke su imale dobit po par milijardi kuna od 3 do 4 milijarde kuna. I tada sam i sa ove govornice a i iz klupa u ime kluba i u svoje ime upozoravao da to nije dobro, da banke imaju, ekstremne imaju profite, da jako dobro žive, da građani i gospodarstvo je loše, da to nije partnerski odnos. I da u tako jednom odnosu naprosto banke privremeno privremeno dobro žive li dugoročno neće moći ni one jer će naprosto slomiti građane i gospodarstvo i neće više imati s kime raditi i kome uopće ponuditi pa i kada ponude jeftinije kredite. Sada je malo tih dobiti, profiti banaka su malo pali, dijelom i zbog ovih naših zakona koje smo donosili i nije nam žao zbog toga. Međutim, veći dio problema ili njihovog pada profita dolazi od drugih stvari. Dakle četiri su elementa koji utječu na njihovo poslovanje. Jedno je dakle pošto oni nabavljaju novce, dakle izvor njihovih novaca, drugi je koliko su racionalni u svom poslovanju i koliko isplaćuju nagrade menadžerima itd.. Treće je dakle koliko zarađuju na tom novcu koji uzmu pa ga pošteno plasiraju kolika je ta njihova razlika u cijeni ako mogu tako reći. I četvrto je da li imaju loših plasmana, da li su oni svojim lošim plasmanima, dijeljenu kredita bez nekakvim dobrih osnova doveli se sami u poziciju da su da su im neki plasmani propali, da ne mogu vraćati pa su zbog toga u problemima. Prema tome kada sva četiri ova elementa izanaliziramo zadnje gdje ih trebaju, dakle gdje trebamo imati razumijevanja a to je oko kamata kada je riječ o kreditima za građane, dakle tu neka smanje i tu ćemo raditi ovo što rade da smanje svoje kamate i prema građanima i prema gospodarstvu i tu ih zaista ne želimo. Ali neka prije svega traže svoj prostor dakle za bolje poslovanje u ovim drugim elementima prije svega u svojoj efikasnosti, dakle u svojoj racionalnosti poslovanja ali, u tome kako daju kredite da li nekome daju pa krediti propadnu, pa ne mogu se naplatiti i najvažnije da osiguraju jeftinije izvore novca od svojih vlasnika, od svojih banaka majki, od onih, od krupnog kapitala koji iza njih stoji. Jer ponavljam i kažem sve te banke jesu naše, one nose imena naših gradova od Zagreba, Splita itd., ali one dakle niti banke grada Zagreba, niti Zagrepčana, niti Splita ni Splićana nego vlasnici su im tko zna koji ljudi, ja ih zaista ne znam ali u svakom slučaju iza njih se krije krupni kapital. Prema tome, neka malo manje zarađuju na njima pa će i imati jeftinije izvore naše banke, pa će moći se ponašati ovdje racionalno. Na koncu konca kako te iste banke mogu dakle dobro živjeti u Njemačkoj uz kamatu koja je za par postotnih poena niža nešto što je ovdje. Prema tome tražimo da u Europskoj smo uniji pa želimo da imamo ravnopravne uvjete koliko god to bilo u ovom času pretenciozno ali mislim da mi to moramo tražiti i da za tim stolom budemo ravnopravni i da budemo izjednačeni građani i Hrvatske i Njemačke i Austrije i ostalih. I da konačno osjetimo da se nalazimo u krugu kojem pripadamo i gdje smo ravnopravni. Dakle neka banke ne optužuju nas i ovu Vladu da ih tjeramo u gubitke ili smanjenje profite neka za to optužuju one koji su njih, ti menadžment banke, neka optužuju one koje su njih postavili i koji im diktiraju uvjete a mi ćemo i dalje biti na strani ako mogu tako reći pravednosti pri tome dakle da banke ne zarađuju previše kao što su do sada a da građani i gospodarstvo trpe. Da li je ovaj naš zahtjev i ovo što radimo opravdan, realan, mi ćemo se truditi i na koncu konca treba to reći zašto bismo bili uvijek nerazvijeni, zašto bismo bili uvijek oni koji loše stoje, zašto konačno ne bismo došli u ravnopravni odnos sa ostalim građanima Europske unije, imali jednake izvore izvore financiranja i na koncu konca postali i punopravni ali ne samo članovi Europske unije ali ne samo tako da možemo putovati sa osobnom iskaznicom nego da imamo da i ekonomski možemo jednako pristojno živjeti kao i ostali. Dujomir Marasović replika. Pa molim vas nemojte više pomagati građanima. Građani su ispod vode, imaju samo tanku slamku, plivaju, dišu kroz slamku. Eto toliko još. Ako im to još imalo pomognete i začepite i tu slamku, gotovo. Dakle, ovo sa bankama i ovo s kamatama. Ja mogu dignuti ruku za ovo ali ovo je samo točka na i, odnosno to je posljedica svega onoga što se događa u gospodarstvu već godinama. Ali to nije nikakvo trajno rješenje. Vi ovdje izigravate mislim kao SDP Robina Hooda, sad ćete vi obranit građane od banaka. Ništa, građanin može ići u inozemstvo, dignut jeftiniji kredit itd. Krivi su i građani. Hrvatsku može spasiti samo istina. Kupili su auto i mi smo rekli dobro se živi. Vidite koliko auta po ulicama naših gradova, a sad znamo da su ta auta kupljena bila na kredite koje sad građani ne mogu plaćat. Svi trebamo doći pameti, vratit se istini, sagledat činjenice, a Vlada treba povući prave poteze, obrnut politiku, ali evo konkretno i kolege su iz različitih stranaka govorile o tome. Donesimo odluke u Hrvatskom saboru nećemo prodavat HPB. Idemo od Idemo od toga napravit veliku državnu banku, ima ih i Amerika i Njemačka i koja će davat kamate po 3, 4%. Jesmo mi narod idiota da od 5 milijuna nas ne možemo naći jednog pametnog čovjeka koji će dobro vodit banku? treba stavit litru … svako jutro u kosu i onda stavimo njega, a on tamo upropasti sve i prije i poslije njega. Nađimo jednog čovjeka, pa ja ću naći pet takvih. I dajmo državni kapital, ima pravo i Sabor i Vlada i bolnice kroz tu banku plasirat sredstva itd. i napravimo banku i nismo dužni nikome ništa. Ne možemo mi ratovat s bankama, banke imaju svoju logiku i kapital ima svoju logiku ali država i Vlada treba imat svoju logiku. Nažalost nema svoju logiku Vlada. Treba okrenut politiku i to bi onda na neki način mogao reći to je dobro. A ovo je neka opet farsa. Odgovor na repliku, Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Poštovani kolega Marasović, dragi Duje, pa vi barem ja mislim niste čovjek kratka pamćenja i nemojte ostavljat takav dojam. Govorite da građanima dajemo nešto na slamku pa o prodaji banaka itd., govorite kao da do jučer niste bili dio vlasti koja je od ovih 20 i nešto godina, 15 i više godina vladala ovom Hrvatskom. … /Upadica se ne razumije./ … Kažete da građanima dajemo nešto na slamku da im malo bude bolje. Pa tko ih je doveo u takvu situaciju? Pa mi pokušavamo sada smanjiti te namete građana, smanjiti koliko je god to moguće. Pa što vi to niste napravili, što ste doveli građane u takvu situaciju? I sad kad to mi pokušavamo vi nama prigovarate. Ja zaista ne znam kako da se u toj cijeloj priči postavim. Govorite o prodaji banaka, pa nemojte govorit o tome. Vi ste hrvatske banke '90.-ih godina sve doveli ili većinu njih doveli do propasti. Zašto, kako, dijeleći kredite podobnima koji nisu vraćali te kredite pa je onda iz državnog proračuna moralo sve sanirati i onda kao takve krenuli prodavati. tome, to je hrvatska zbilja. To je hrvatska zbilja. Prema tome i vi o tome sada govorite, dakle pokvarili ste sve što ste mogli, građane doveli na rub srama i sad nas optužujete da mi eto tražimo slamku na kojoj građani ne mogu početi disati ili jesti. Pa je, mi tu slamku proširujemo i uskoro će imati žlicu i borimo se da zaista konačno nešto građani bolje žive nego što su živjeli prije. Ne ide onako kako smo očekivali, priznajem, ali što smo zatekli dobro je i ovako. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Igor Kolman. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici. Cijenjeni novi čestitam i ja, ministre sa suradnicom. Samo jedna napomena prije nego što krenem, tu se često u Saboru zakonima kao njihova loša strana predbacuje da su samo mali kotačić ili mali kamenčić ili su samo slamka, ail to naravno ne znači ništa loše o tim zakonima. Ja mislim da mi kao vladajuća većina ili neka druga vladajuća većina jednog dana kad bude u ovom Saboru, zapravo može biti zadovoljna ako je ključni prigovor zakonu da je samo Naravno, svaki od zakona koje donosimo i svaka od mjera koje donosimo je kamenčić u mozaiku, samo jedan dio priče i naravno da država je puno presloženi mehanizam da bi bilo što bilo toliko važno i toliko veliko da samo za sebe može napraviti pomake. Ovaj zakon ujednačava zapravo, najjednostavnije laički rečeno, određivanje zateznih kamatnih stopa u različitim odnosima na tržištu jer imamo tu situaciju da Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi zatezna kamata se određuje na jedan način, kroz referentnu stopu, a Zakon o obveznim odnosima koristio se do sada eskontnom stopom kao bazom. Ovim zakonom se postiže ujednačen način izračuna zateznih kamata prvenstveno. I druga važna stvar koju uređuje je stopa ugovornih kamata između poduzetnika, odnosno poduzetnika i osoba javnog prava i to tako da se najviša moguća stopa smanjuje, s time da se ona i dalje kao što je i do sada bilo, veže uz stopu zakonskih zateznih kamata, ali ne može biti viša od te stope što je do sada bilo moguće dakle do 50% većem iznosu od zakonskih zateznih kamata. Drugim riječima, u ovom trenutku to znači smanjenje s 18 na 12,35%. To je i ministar i mnogi moji prethodnici su već rekli, ali te brojke i to želim istaknuti i na prvi pogled i laičkim okom gledane izgledaju kao ozbiljni pad, kao ozbiljna razlika i u tom smislu taj kamenčić, ta slamčica se čini dakle da je to jedan sasvim solidan kamenčić ili jedna sasvim solidna slamka za ljude koji su u situaciji na koje se odnosi ovaj zakon i kojima će ovaj zakon u tom smislu biti od pomoći i dodatno se regulira i visina kamatnih stopa u slučajevima kad je kamata ugovorena, ali nije određena stopa, vrijedi kamatna stopa u visini polovine stope zateznih kamata. To nam se isto čini da je važan dio ovog zakona. Međutim, sve ovo je više-manje napisano u zaonu i rečeno. Ono što je ključno pitanje za nas, za HNS i za sve ovdje u Hrvatskom saboru je može li država uopće na ovaj način kako je tim zakonom predviđeno intervenirati. Pitanje koje se postavlja je može li se ograničavati na ovaj način cijena proizvoda na tržištu, a kredit je proizvod koji banka nudi na tržištu kao i svaki drugi proizvod. I mi smo u tom smislu svjesni argumenata koji su se pojavili u ovoj raspravi, svjesni smo argumenata prvenstveno Hrvatske udruge banaka koja uvijek vrlo aktivno i vrlo koncentrirano štiteći svoje interese sudjeluje u ovim raspravama i isto tako i sa aspekta slobode ugovaranja i poslovanja može se razgovarati o tom pitanju. Ali kad govorimo o slobodi ugovaranja i dogovaranja onda moramo biti svjesni jedne činjenice. Sloboda ugovaranja i dogovaranja nije sloboda ako je jedna strana u dogovoru slobodna, a druga se na kraju pretvori u roba. Onda nemamo slobodu dogovaranja i nemamo slobodu ugovaranja. I u tom smislu imajući na umu sve dramatične podatke koje je ministar Lalovac i danas u uvodnoj raspravi i prethodnih dana u javnosti iznosio HNS podržava ovaj zakon i podržava prvenstveno njegovu osnovnu intenciju s naglaskom da se radi naravno o prvom čitanju i da smo mi isto tako ali to je i ministar najavio u svom uvodnom izlaganju otvoreni smo daljnjim raspravama o konačnom obliku modela prvenstveno izračunavanja kako će to na kraju izgledati, ali i ovaj prijedlog i njegovu namjeru apsolutno Posebno imajući na umu da se i u kontekstu kako je predloženo ovim prijedlogom i dalje u Hrvatskoj radi o relativno visokim kamatnim stopama i relativno visokom efektu penalizacije kroz zateznu kamatu. Međutim, ono što nam treba je da uspostavimo i nadamo se da će taj zakon to i uspjeti, da uspostavimo kakav takav balans u odnosima koji su zaista poremećeni da uopće ne ulazim zašto i kako je do toga došlo. Dva su načela pri tome koja ne smijemo nikada izgubiti iz vida i koja treba poštivati. Prvo načelo. Vjerovnik mora biti apsolutno zaštićen i njegova mogućnost da naplati dug mora biti zaštićena. Društvo u kojem se ne plaćaju i ne vraćaju dugovi nije društvo i država u kojoj se ne plaćaju i ne vraćaju nisu država. I jedan od problema, jedan od uzroka problema u kojima se Hrvatska nalazi je da smo kroz godine razvoja otvorili opasna vrata praksi nevraćanja dugova, nevraćanja dugova u rokovima, opraštanja dugova bez kriterija nekima, a nekima drugima ne, da za pet kuna šaljemo ovrhe, a za 50 milijuna dijelimo nagrade za poduzetnike godine. To je opasna, opasna priča koju smo u Hrvatskoj dozvolili i otvorili i to je sigurno nešto što treba pod hitno početi mijenjati i rješavati. I ovakav prijedlog zakona koji s jedne strane otvara mogućnost da olakšava vraćanje dugova sigurno ide u tom smjeru. Druga stvar koju želim naglasiti je da banke kao i svi drugi poduzetnici na slobodnom tržištu moraju imati mogućnost da plasiraju kredite pod uvjetima koji poslovanje čine održivim i to nije sporno. I banke kao institucije, banke po definiciji kao dio gospodarstva, kao dio države, kao dio društva nisu naši neprijatelji. I to je isto jedna vrata koja smo otvorili koja bi trebalo zatvoriti. Banke nisu po definiciji neprijatelji ni građana, ni poduzetnika, ni države. Dapače, svi mi od plasmana banaka na ovaj ili onaj način živimo i uživamo u njima i vrlo rijetko smo bili prisiljeni ulaziti u odnosu u koje smo ulazili i kao država i kao pojedinci. Ali između toga da se ne vraćaju dugovi s jedne strane i toga da imamo potpuno apsolutnu slobodu ugovaranja na koju ni na koji način ne utječemo. razumije./… smo odavno odustali, nalazi se država i njezina obaveza i njezina odgovornost ili u najmanju ruku njezino pravo da u ekstremnim situacijama kao što je ova u kojoj se trenutno nalazimo intervenira. I u tom smislu i s time zadržavam ponavljam HNS podržava ovaj zakona, podržava posebno njegovu namjeru, otvoreni smo do drugog čitanja za eventualne promjene i nove modele posebno izračuna koji se eventualno dogode i dogovore. Hvala vam. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Kolman, govorili ste da je ovaj zakon, zakon u prvom čitanju uz mogućnost uvrštavanja prijedloga iz rasprava i ostalih u drugom čitanju. Međutim, mi smo svjedoci da u Hrvatskom saboru obično se uvrštava u dnevni red zakoni po hitnom postupku. konačni prijedlog zakona po hitnom postupku, pa mi nije jasno je li taj oprez s obzirom na ovo prvo čitanje i od čega je taj oprez da je ovo prvo čitanje. Zašto ne kao što ste uobičajili iznositi zakone po hitnom postupku odmah ovaj zakon uvrstili u zakone po hitnom postupku i gotovo, po kratkom postupku da kažem. Drugo. Kada govorite o bankama kao našim prijateljima bio sam i sam svjedokom da su me zvali iz nekakve anketne agencije da kažem nešto. I rekao sam svoje mišljenje o banci ili bankama s kojima poslujem i imam račune tekuće i žiro račune itd. Pa sam pitao onu koja je anketirala gospođu, a recite mi ima li možda drugačijih mišljenja. Moje je bilo relativno prilično negativno. Kaže ne, uglavnom, ne istog takvog razmišljanja kao što i vi razmišljate. Dakle, dosta negativno mišljenje. Zašto se steklo takvo negativno mišljenje o bankama? Da ste i vi našli čak za potrebu da o bankama govorite kao o prijateljima. I I na kraju krajeva rekli ste da je dug, dug jer se mora vratiti. Nitko nije protiv toga da se dug vrati, ali kamata je u domeni slobodnog dogovaranja. uvjeti oko kamata promjenjivost ono što piše sitnim slovima kako to sad već je ušlo u naš žargon u hrvatskom jeziku i izgovoru da je to ono što piše uvjeti pišu sitnim slovima. Tako da zašto piše sitnim slovima, ako može i četrnaesticom? Dakle, očito jedan stav onoga tko piše taj ugovor da ti to baš i ne razumiješ najbolje ili ne vidiš najbolje. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Sabora. Zašto hitni postupak? Ako ide u hitnom onda je zašto nije u dva čitanja, ako ide u dva čitanja onda zašto nije hitno? Međutim, meni se čini da se ovdje radi, bez obzira što se radi o zakonu koji je relativno kratak i ima relativno mali broj članaka radi se o vrlo složenoj materiji, radi se o vrlo složenim i isprepletenim interesima u društvu i meni se čini točka krajnje odgovornosti od strane predlagača da to ide u dva čitanja i da je naglašeno u uvodnom izlaganju da je predlagač otvoren za eventualne druge prijedloge i do konačne verzije reći ovoga zakona. Pri tome naravno da dva čitanja zapravo ni na koji način bitno ne moraju utjecati na duljinu vremena koje će zakon provesti ovdje u Saboru, dakle mi to možemo sve skupa i relativno brzo obaviti ali mi se čini da je vrlo odgovorno od strane predlagača da se ide u dva čitanja sa ovako jednom složenom materijom pogotovo jer vidjeli smo i dosada u raspravi postoji nekoliko ideja oko izračuna što referentne stope što onda ovih dodataka, smanjivanja. Dakle, to mi se čini da nije sporno. Banke kao prijatelji, ja nisam rekao da su banke moji ili naši prijatelji, ne bih išao tako daleko. Ja sam samo rekao da mi se čini da je opasno banke po definiciji, dakle ne bilo koju od njih pojedinačno ne stranu ili domaću nego banke kao instituciju proglašavati neprijateljem jer one nisu neprijatelji i mi svi znamo sami po sebi da vrlo često smo ulazili u razne odnose kao građani, ne govorim uopće o gospodarstvu, ali kao građani vrlo često ulazimo u odnose s bankama na koje niti smo bili prisiljeni ali iskreno rečeno niti su nam trebali ali smo si to sami krivi. I dug, da, dugovi se moraju vraćati i zakon koji u tom smislu može olakšati je u svakom slučaju korak naprijed. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege. Nakon Zakona o potrošačkom kreditiranju kojim su ograničene kamate na potrošačke i stambene kredite ovim Zakonom o kamatama pokušava se uvesti reda i u zatezne kamate. Zatezna kamata ima svoju ulogu u smislu financijske discipline, ne može baš biti niska, no postojeća razina u Hrvatskoj je sigurno previsoka. Zbog toga je radna skupina, odnosno Odbor za utvrđivanje kamatnih stopa sastavljen od predstavnika Ministarstva financija, HNB-a, HGK-a, HUP-a i bankara bila zadužena za davanje preporuka o visini zateznih kamata odnosno u cilju njihova smanjivanja. Naravno da svi takvi pokušaji nemaju previše razumijevanje domaćih banaka koje smatraju da nema daljnjeg prostora za plafoniranje kamatnih stopa. Oni smatraju da to ne bi donijelo poboljšanja na financijskom tržištu, naravno za njih. Dosad su se zatezne kamate regulirale s nekoliko propisa. U Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi baza za izračun je referentna tržišna stopa, a u Zakonu o obveznim odnosima eskontna stopa HNB-a. U prvom scenariju zatezna kamata doseže 12,35%, a u drugom 15% odnosno 12% za građane. No, teško će doći do konsenzusa između institucija i bankara jer se tu sukobljavaju različiti interesi. Bankari se boje da će se spuštanjem zateznih kamata izvršiti pritisak i na ostale kamatne stope kao i potom na kraju na štednju. Slijedom navedenoga ali i na prisutne razlike kod utvrđivanja zatezne kamatne stope ovim se prijedlogom zakona predlaže izračun zatezne kamatne stope stope utemeljen na relevantnoj kamatnoj stopi, a bitno je da se postiže ujednačen način izračuna u odnosima između svih sudionika na financijskom tržištu. Nakon svih ovih današnjih rasprava za naše građane najbitnije je da se barem malo olakša ova katastrofalna situacija. Velik broj građana, a među njima i umirovljenika, su kako kaže ministar u dužničkom ropstvu. Sjećamo se kako su prije godinu dana umirovljenici prilikom ovrha ostajali bez cijelih mirovina zbog nemogućnosti plaćanja struje, plina, tv naknada i ostalih troškova. Zbog toga Hrvatska kao socijalna država mora pronaći modele koji će pomoći građanima kod otplate raznih kredita. Činjenica je da ima i dosta neodgovornih građana koji olako i nepromišljeno uzimaju razne kredite naravno u cilju boljeg standarda. Ovih dana gledam na tv ekranu jednu takvu obitelj koja ne može plaćati rate kredita. Prve godine su uzeli kredit za stan, a već sljedeće godine kredit za auto pa se i na takav način lako uđe u dužničko ropstvo posebno ako se izgubi radno mjesto. Naši građani, posebno koji su u problemima, pitaju se zašto Hrvatska ulaskom u EU nije osjetila blagodati niskih kamatnih stopa kakve imaju građani Italije ili Austrije od tih istih banaka koje su i u Hrvatskoj? Sjećam se kakva su očekivanja imali hrvatski umirovljenici početkom pregovora oko ulaska Hrvatske u EU, vjerovali su kako će se poboljšati preniske hrvatske mirovine, kako će se ispraviti nepravde u mirovinskom sustavu. Nažalost, EU kaže kako se ne bi htjela miješati u taj mirovinski sustav kao i u drugim europskim državama. Često slušamo o usklađivanjima i istim cijenama energenata, plina, struje za koje kažu da ih treba uskladiti. Na kraju mislim da će svako smanjenje kamatnih stopa biti mali pomak da se pomogne kako gospodarstvu tako i našim prezaduženim građanima. Isto tako poštovani ministre ukazujem na još jedan problem, prije godine sam to upoznao i ministra Linića, na poplavu raznih letaka u medijima, tramvajima, stablima drveća gdje se nude lako dostupni krediti, posebno za umirovljenike. Mislim da bi se i takvom načinu reklamiranja sumnjivih kredita trebalo stati na kraju. Klub Hrvatske stranke umirovljenika pozdravlja svako smanjenje kamata i naravno podržava ovaj zakon. Hvala. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolegica Ingrid Antičević-Marinović, nije prisutna, gubi pravo rasprave po ovoj točci. Kolegica Nadica Jelaš. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa kolegicom, poštovane kolegice i kolege. Dakle, vezano za ovaj zakonski prijedlog važne su dvije stvari. Prije svega zakon uvodi red u jedno izuzetno važno područje, to je područje zateznih kamata u koje se nije praktički diralo zadnjih godina, a izuzetno je važno. Prilike su se naime bitno promijenile i jedna ovakva intervencija je nužna. Zakonom se predlaže da se osnovica za izračun zateznih kamata u Zakonu o obveznim odnosima, a to je eskontna stopa Hrvatske narodne banke koja se, eto moramo to reći, pokazala neprikladnom jer nije mjerodavan odraz realnog stanja na tržištu novca. Dakle, da se ta osnovica izjednači sa osnovicom iz Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u kojem osnovicu predstavlja referentna kamatnih stopa na tržištu novca utvrđuje i objavljuje Hrvatska narodna banka. Drugim riječima, ovaj zakon uvodi red u područje zakonskih zateznih kamata na način kako je to riješeno i u Europskoj uniji, dakle da osnovica bude referentna kamatna stopa a ne eskontna kamatna stopa s tim da referentna kamatna stopa bude utvrđena kao prosječna kamatna stopa na stanje kredita odobrenih na razdoblje duže od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima a koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu umanjeno za jedan postotni poen. Ovakva zakonska formulacija zatezne kamate svakako je većini naših hrvatskih građana nerazumljiva, njima je daleko, daleko važnije što će ovaj zakonski prijedlog njima donijeti u konkretnom svakodnevnom životu, kako će utjecati na njihovo život i na njihove financijske prilike. I ono što je u tom smislu najvažnije za istači je da ovaj zakonski prijedlog donosi smanjenje zakonske zatezne stope. Dakle, ova Vlada poduzima konkretne mjere da olakša izuzetno tešku situaciju i gospodarstvo i posebno građanima, dakle Vlada ne čeka skrštenih ruku da se situacija razriješi sama od sebe, odnosno da se razriješi, da tu situaciju razriješi aktualno financijsko tržište i to dakako pokazuje da je ova Vlada socijalno osjetljiva. Banke naravno nisu zadovoljne ovakvim postupkom Vlade kao što nisu bile zadovoljne niti kada je Vlada uzela aktivno učešće u rješavanju problema kredita odobrenih u švicarskim francima. Međutim, činjenica je da je ova Vlada prva koja se uhvatila u koštac sa dosada nedodirljivom financijskom industrijom u rješavanju ovih istinski velikih problema hrvatskih građana. Dugovi hrvatskih poduzetnika smanjeni su prvenstveno kroz model predstečajne nagodbe za 13 milijardi kuna, međutim unatoč tom smanjenju oni su zadnjeg mjeseca, zadnjeg dana mjeseca svibnja ove godine iznosili 32 milijarde kuna. Dakle, još uvijek su izuzetno visoki. Dugovi hrvatskih građana istog su dana, dakle posljednjeg dana mjeseca svibnja iznosili 27 milijardi kuna. Blokirane račune imalo je čak 318 tisuća građana. Međutim, ono što je važno u cijeloj toj priči istaknuti je da na 27 milijardi glavnice kredita, odnosno dugova treba dodati još 12 milijardi kuna zateznih kamata. Dakle, ukupan dug građana je 40 milijardi kuna i sve to pokazuje kako se zapravo godinama živjelo na dug, kako se živjelo iznad stvarnih mogućnosti. Kolegice i kolege dolazim iz Grada Čakovca, dakle jednog od gradova uz Križevce koje je ministar u svom uvodnom izlaganju spomenuo kao one gdje su blokade računa građana sada dosegle razinu od 10% ukupnog broja stanovnika. Dakle, svaki deseti građanin ima blokiran račun odnosno ovog je trenutka pod ovrhom zato što nije u stanju izmiriti svoje dospjele financijske obveze i to je jedan užasan teret, to je jedan strašan status quo, dakle nemate praktički perspektivu ne možete dalje. Podsjetit ću, osnovna funkcija zatezne kamate, pojednostavljeno ću reći, je zaštita supstance financijskog potraživanja kada ono nije podmireno u ugovorenom ili u zakonskom roku. Međutim, činjenica je da su zatezne kamate u Hrvatskoj previsoke. I kada se ta činjenica, da tako kažem uveže sa neefikasnim pravnim sudom kakav je nažalost u Hrvatskoj gdje se dužničko vjerovnički odnosi ne rješavaju, pa se zatezna kamata svakim danom povećava, dakle dodaje se dugu a dugovi rastu u nebo. Onda je to jedan, rekli bismo začarani krug, jedna pat pozicija u kojoj svi gube, dakako najviše gube upravo hrvatski građani, ali gubi i gospodarstvenici, i država, pa i banke jer im se ne vraćaju krediti. I vidimo zapravo svake godine iz izvještaja Hrvatske narodne banke da je sve više onih tzv. loših kredita, dakle da banke povećavaju rezerviranja za te kredite jer ih ne mogu naplatiti, a troškovi rezerviranja dakako opet se prelijevaju i na gospodarstvenike i na građane u vidu povećanih kamata. Isto tako i dobit banaka posljednjih godina pada jer su eto konačno banke počele dijeliti sudbinu i hrvatskog gospodarstva i hrvatskih građana, svi jako dobro znamo da nema dobrih banaka bez dobrog gospodarstva niti dobrog gospodarstva bez dobrih banaka. I zato se banke razdužuju kod matičnih banaka, dakle vraćaju milijarde pozajmljenih sredstava bankama majkama jer ih ne mogu u Hrvatskoj plasirati, a troškovi tih posuđenih sredstava su visoki. Jednostavno ni poduzeća, a ni građani više se ne mogu kreditno zaduživati. Dakle ovo smanjivanje zatezne kamate kroz ovaj zakonski prijedlog samo je jedan od načina kojim se može pomoći i realnom sektoru i građanima. Dakle, ministar je u svojoj uvodnoj raspravi spominjao još neke instrumente, još neke modele kako se može riješiti ova silna nelikvidnost, ova silna zaduženost i građana i gospodarstva i na izvršnoj je vlasti da u što kraćem vremenu osmisli sasvim konkretne i kvalitetne zakonske prijedloge da se ovaj problem počne Hvala lijepa. Kolege Krešimir Bubalo, Draženko Pandek. Nisu prisutni. Gube pravo rasprave po ovoj točci. Molim ministra Lalovca za završnu riječ. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Dame i gospodo zastupnici, evo čuvši današnju raspravu otvorili smo životna pitanja građana i trenutnog stanja i načina na koji izaći iz ove jedne situacije gdje smo rekli da određenim … metodama smo pokazali da vrlo teško ide i da su zapravo tu vrlo veliki otpori. Što se tiče gospodarstva ponudili smo određene modele i efekti su vidljivi i znači više od 12 milijardi kuna nelikvidnosti u privredi se smanjilo unutar godinu, godinu i pol dana, što je veliki, svakako veliki uspjeh. Međutim u ovome pitanju otvaranja razduživanja građana je također još kompleksnije pitanje i otvaranje te zakonske regulative na koji način postići kada vam pravna država ne funkcionira, a kada imate ovolike iznose blokiranih sredstava, to znači da vjerovnici ne mogu naplatiti svoja potraživanja. Vrlo jasno je pitanje da mi ovdje nemamo samo problem i da ćemo ga riješiti o kamatama, nego ono što očekujemo od kolege iz pravosuđa da ponude efikasne instrumente, a također i od pravnog sustava da artikulira ove, da ne kažem vapaje, da s druge strane da se moraju u tom dijelu i nuditi određena rješenja, a ne samo zapravo gledati kako cjelokupni pravni sustav ne funkcionira. Zahvaljujem na vašim primjedbama, ono što smo ovdje danas isprovocirali, a što mislim da je bilo pozitivno iz svih klubova je način zatvaranja dugova, odnosno da li prvo zatvoriti glavnicu kao prioritetnu tražbinu, a poslije zateznu kamatu i kroz ovu raspravu zapravo isprovocirali smo i promjenu Zakona o obveznim odnosima gdje je zapravo tamo i definirano to područje, tako da očekujemo da od drugog čitanja, svakako određenu raspravu u tom kontekstu, da li je potrebno mijenjati Zakon o obveznim odnosima i na taj način vidjeti, ali zapravo vidjeti sve instrumente i učinke mijenjanja tog modela. Zahvaljujem na raspravi i vaše prijedloge koji su koji su čak … klub HDZ-a ćemo svakako razmotriti i do drugog čitanja svakako poboljšati ovaj zakon. Zahvaljujem. Još kratko, ja se ispričavam, budući kako nemam zamjenika, a sada idem na sjednicu Vlade, imamo točku koja je dosta bitna, a radi se o rasterećenju građana na poplavljenim područjima gdje će Vlada RH za te poduzetnike koji se nažalost nalaze u tim područjima, imam točku gdje će Vlada RH uplaćivati minimalnu plaću i doprinose, tako da neću moći biti kod ove sljedeće dvije točke, ali odmah ću se vratiti. Da nisam imao točku svakako bih tu ostao, ali budući da imam vrlo važnu točku na sjednici Vlade, ja vam se ispričavam jer tehnički ne mogu biti na dva mjesta. Evo, zahvaljujem.